Hvala, predsedujoči. Lep pozdrav še enkrat, še posebej državnemu sekretarju! Idejo o Pomurski akademsko-znanstveni uniji v Slovenski nacionalni stranki podpiramo in pozdravljamo. Slovenija ni samo Ljubljana in tega se premalo zavedamo. Pomurska akademsko-znanstvena unija bo regionalna institucija, ki bo združevala oziroma združila doktorje znanosti različnih ved. Unija bi lahko imela pomembno vlogo pri pospeševanju rasti znanstvene kulture in spodbujanju nadaljnjega znanstvenega, kulturnega, gospodarskega razvoja pomurske regije, kar pa je tudi cilj obravnavanega predloga. Ne smemo pozabiti, da je ravno združevanje in povezovanje znanstvenega in sploh intelektualnega potenciala eden od ključnih dejavnikov hitrejšega družbenega in gospodarskega razvoja. To pa vsekakor pomurska regija potrebuje. Na regionalni ravni je že ustanovljeno Združenje pomurska akademsko znanstvena unija. Ta že 20 let pomembno deluje in vpliva v regiji. Sedaj pa je čas za korak naprej in za trajnejšo obliko njenega delovanja. V kolikor bo predlog zakona sprejet, se bo v Sloveniji vzpostavila tudi pravna ureditev za Unijo, ki bo primerljiva s podobnimi evropskimi ureditvami. Z ustanovitvijo Unije bo Slovenija tako dobila institucijo, ki bo usposobljena za pripravo pobud in oceno programa raziskovalne, razvojne in izobraževalne politike pomurske regije. Kot že rečeno, bo Slovenska nacionalna stranka podprla predlog. Hvala lepa za poslušanje. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Državni sekretar, kolegice in kolegi, lep dober dan! Uvodno bi želeli izpostaviti, da si Prekmurje vsekakor zasluži uravnotežen in enakomeren razvoj z ostalimi regijami po državi. To je naša država prepoznala že zdavnaj. Zakon o razvojni podpori pomurske regije je bil sicer za časovno omejeno obdobje sprejet že leta 2010. Ukrepi razvojne podpore so bili namenjeni ustvarjanju novih delovnih mest in ohranjanju obstoječih, vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske in finančne krize v pomurski regiji. Razumljiva je tudi potreba po povezovanju na akademsko-znanstvenem področju, zato na simbolni ravni dajemo vso podporo združevanju ljudi z najvišjimi akademskimi naslovi, ki čutijo s Pomurjem, kot bi rekel kolega Horvat. Vendar je po drugi strani nujno, da na predmetni zakon, ki ga danes obravnavamo, pogledamo tudi z racionalnega in ne le politično-čustvenega vidika. Objektivno dejstvo je, da je glavni namen predlaganega zakona reustanovitev Pomurske akademsko-znanstvene unije kot pravne osebe javnega prava z vsemi ugodnostmi, ki izhajajo iz tega. PAZU, kot se reče kratko, namreč zdaj deluje kot društvo, njena javnopravna subjektiviteta pa se nanaša na financiranje iz državnega proračuna. S tem v resnici ne bi bilo nič narobe, če bi bila predlagana ureditev resnično primerljiva in utemeljena in ne bi v neprivilegiran položaj postavljala preostalih regijski akademski prostor in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti kot almo mater znanstveno-akademskega udejstvovanja nacionalnega pomena. Sprašujemo se, ali to pomeni, da bo vsaka regija lahko ustanavljala svojo najvišjo znanstveno-akademsko sfero. Ali bi bila takšna regionalizacija resnično optimalna za znanstveno-akademski duh naše države Slovenije? In nikakor ne drži, kot navaja predlagatelj, da bi PAZU deloval po primerljivem vzorcu kot Slovenska matica ali Slovenska inženirska akademija. Obe instituciji delujeta na območju celotnega slovenskega prostora, nobena od njiju pa svojega članstva ne omejuje na podlagi kriterija regionalna pripadnosti. Zato je rešitev, ki omogoča ustanovitev zgolj za eno območje, vprašljiva s pravnosistemskega vidika in vidika načela enakosti. Pri tem pač ne moremo upoštevati samo čustvene navezanosti na pomursko regijo. Poslanke in poslanci imamo reprezentativni mandat in smo predstavniki celotnega ljudstva naše države. Nekako se ne moremo znebiti občutka, da gre za izkoriščanje sistema za zasebne ambicije nekaterih funkcionarjev te vlade. To ni prava pot regionalizma, še posebej, če vzamemo v obzir še nekatere druge neljube poskuse aktualne vlade na področju visokega šolstva in znanosti. Spomnimo se protikoronske zakonodaje, ki je omogočila podaljševanje akreditacije visokošolskim zavodom, ki so bili zvesti največji vladni stranki, pa je Ustavno sodišče na srečo izvajanje zakona zadržalo. Spomnimo se statusnega preoblikovanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm iz zasebnega v javni zavod, podeljevanja koncesij zasebnim zavodom za izvajanje študijskih programov neuspešnim oziroma nezakonitim odstavljenim članov Upravnega odbora Agencije za raziskovalno dejavnost in zadnji poskus statusnega preoblikovanja zasebne Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto. To so dejstva, ki govorijo sama zase in zagotovo ne v prid predmetnemu predlogu zakona. Očitno vladajoča koalicija na področju visokega šolstva in znanosti svoje cilje lažje in bolj smelo uresničuje znotraj javne kot pa zasebne sfere. Najbrž zato, ker je sistem bolj stabilen in finančno predvidljiv in je od njega mogoče pridobiti pač več koristi. A takšen način razmišljanja je v osnovi ozek in škodljiv predvsem za javno področje. Zato tudi Predlog zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji, žal, ni dobra popotnica, ki bi vzbujala zaupanje v delovanje Vlade oziroma koalicije na tem področju. Zato v imenu Poslanske skupine nepovezanih poslancev, tako kot že uvodoma, tudi na koncu našega stališča poudarjam, da nikakor ni problem v tem, da se združujejo ljudje z najvišjimi akademskimi naslovi, ki čutijo s Pomurjem. To združevanje in sodelovanje uspešno poteka že skoraj 30 let in mu nihče ne oporeka. Problem pa je, ko je edini kriterij za članstvo rezidenčna in ne meritokratska pripadnost. Zakonu sicer ne bomo nasprotovali, prav tako pa ga zaradi izpostavljenih dilem pač ne moremo podpreti. Hvala za pozornost. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Mojca Škrinjar bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Hvala za besedo. S predloženim zakonom se formalizira povezovanje in delovanje znanstvenikov in umetnikov, katerih delo odločilno prispeva k razvoju pomurske regije. Delovanje regionalne institucije, ki združuje članice in člane, doktorje znanosti različnih ved, bo pospeševalo razvoj znanstvenega, kulturnega in gospodarskega razvoja pomurske regije, hkrati pa delovanje nove institucije nikakor ne bo zmanjševalo pomena ali obsega dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zakon tako omogoča enakomernejši razvoj regij, kar je splošen razvojni cilj Slovenije, ki načeloma uživa konsenz strokovne in druge javnosti kot tudi vseh političnih strank. Toda ta razvojni cilj, ki ima že dolgo mesto v vseh strateških dokumentih, dejansko ne živi popolnoma, kajti če bi bil udejanjen, bi bile vse regije približno enakomerno razvite. To seveda ne drži. Ni dovolj zapisati visokoletečih ciljev, treba je prepoznati probleme, jih spremeniti v izzive in uvesti prave ukrepe. PAZU bo tako postala vodilna sila, ki bo pomurski regiji, ki ne sodi med bolj razvite, dodala tisto upanje, ki je temelj za ustvarjalnost in vztrajnost ljudi na vseh področjih, pa naj bo to primeroma gospodarskem, storitvenem, kmetijskem, izobraževalnem ali umetniškem področju. Pomurski učenci bodo v bolj razvitem okolju lažje dosegali boljše rezultate na nacionalnem preverjanju znanja, dijaki pri maturi, več se jih bo odločilo za študij, ki ustreza njihovim talentom. Če naj Slovenke in Slovenci dosegamo ambiciozne cilje tako pri vključenosti v univerzitetni študij kakor tudi dosegati pomemben delež v gospodarskih rezultatih, mora biti v to vključen ustrezen delež pomurskih ljudi vseh generacij v času njihovega aktivnega dela in študija. Pomurska akademsko-znanstvena unija je izhodišče za novo energijo, ki bo to s čudovito naravo obdarjeno regijo uvrstila v hitro napredujoč, blaginje poln del Evrope.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 Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 23. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na16. točko dnevnega reda, to je na drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih v okviru rednega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložil Državni svet. Predlog zakona je kot matično delovno telo na 30. seji 15. februarja 2022 obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč.

Državni svet je v zakonodajni postopek vložil predlog zakona, katerega glavni namen je odpraviti protiustavnost, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče, hkrati pa po mnenju predlagatelja na celovit način ureja volilni spor. Odpravljajo pomanjkljivosti v zvezi z jasnostjo in določnostjo postopkov volilnega spora. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu, ki za sprejem potrebuje dvotretjinsko večino vseh poslank in poslancev, se vsebinsko deli predvsem na določbe, ki urejajo volilne postopke v zvezi s seznamom izvoljenih predstavnikov v volilno telo, torej elektorjev, in s predlogi kandidatov za člane Državnega sveta ter na določbe, ki urejajo volilni spor. Poleg navedenega predlog zakona predvideva tudi nekaj drugih manjših sprememb, ki so povezane bodisi s posodobitvijo izrazoslovja bodisi z uskladitvijo obstoječih določb z novimi določbami. Kljub želji predlagatelja, da uredi zakon, ki ureja področje delovanja Državnega sveta, je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora opozorila, na določnost, na določeno nejasnost pri urejanju aktivne legitimacije za vložitev ugovora oziroma tožbe. Posebej pa so bile podane še pripombe k posameznim členom in izraženo opozorilo na neusklajenost predloga zakona glede vprašanja možnih kandidatur s številom kandidatur za člane Državnega sveta. Vlada predlog podpira, je pa nenavadno, da Vlada oziroma pristojno ministrstvo ni pripravilo zakonskega predloga, ki bi to materijo ustrezno tudi uredil. Glede na to, da je za Zakon o državnem svetu potrebna dvotretjinska večina vseh poslank in poslancev, bo treba seveda ta predlog zakona pred vložitvijo usklajevati absolutno širše, saj je zanj potrebna dvotretjinska večina. Hvala lepa. skupin. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil Blaž Pavlin. Izvolite. Hvala lepa za besedo. S predlagano spremembo Zakona o državnem svetu, ki ga predlaga Državni svet, naj bi se celovito uredil tako predhodni kot naknadni volilni spor za volitve v Državni svet. V zvezi s tem se naj v bodoče smiselno ne bi uporabljal Zakona o volitvah v državni zbor. Prav tako je Državni svet s predlogom zakona želel uresničiti odločbo Ustavnega sodišča ter tako odpraviti protiustavnosti, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče, predlog zakona na Odboru za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo pa ni prejel zadostne podpore. Med drugim bi se s predlogom zakona na celovit način urejal volilni spor pri volitvah v Državni svet, posodablja določene izraze in usklajuje z drugimi zakoni. Predlog zakona tudi podrobneje ureje postopanje volilne komisije in Državne volilne komisije v posamezni fazi volitev ter podaljšuje čas za posamezna volilna opravila. Ključna rešitev je, da Državni svet ne bo več odločal o spornih izvolitvah, saj se bo Državni svet zgolj seznanil z izidom volitev. Mandati se ne bodo več potrjevali, Državna volilna komisija pa bo pripravila akt o izidu volitev, v katerem bo odločila tudi o morebitnih ugovorih. Do konstituiranja Državnega sveta bo prišlo, če bo v omenjenem aktu ugotovljena izvolitev najmanj polovice članov Državnega sveta. Volilni postopki v zvezi s predlogi kandidatur za člana Državnega sveta se urejajo smiselno enako kot postopki pri potrjevanju seznamov elektorjev. Posebej je urejen volilni spor in postopek pravnega varstva v zvezi z volitvami elektorjev in posebej v zvezi z volitvami članov Državnega sveta. Predlog zakona ne posega v strukturo zastopanja interesov, odnose med interesnimi skupinami ali v vlogo Državnega sveta. Predlagane rešitve volilnega spora so v predlogu zakona po našem mnenju načeloma sprejemljivo zastavljene ‒ tukaj mislim predvsem na predhodni volilni spor. V Novi Sloveniji menimo, da bi bilo glede ureditve področja volilnega spora treba odpreti strokovno razpravo ureditvi tega področja. Prepričani smo, da je treba to področje urediti tako, da bo ustrezno in enotno veljalo za vse volitve; tako za volitve v Državni zbor in Državni svet kot tudi za volitve v Evropski parlament in lokalne volitve.

Spoštovani! Vsem zbranim prav lep pozdrav. Državni svet Republike Slovenije je skladno z odločbo Ustavnega sodišča želel urediti določene postopke pri volitvah, predvsem možnost pritožbe in podaljšanje rokov, tako da bi v celoti upošteval sodbo Ustavnega sodišča. Žal je prišlo do, bodimo direktni, direktnega nagajanja levega dela opozicije, ki jim sedanji Državni svet očitno predstavlja trn v peti, zato so glasovali proti in ustrezni predlogi niso bili sprejeti. Odpira pa to vprašanje, katerega vsi dobro poznamo, prej ali slej bo potrebno 10 soglasij in te stvari urediti za celoto, za vse, skladno z odločbo Ustavnega sodišča. To je naloga, ki nas še čaka. Žal se v tem delu ni mogla izpolniti, ker ustreznega kvoruma, ki bi omogočal sprejetje tega zakona, zaradi tega ravnanja opozicije ni bilo mogoče doseči. JOŽE TANKO: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Gašper Dovžan bo predstavil stališče oziroma obrazložil predlog Vlade. Izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Ob trenutnem dogajanju v Ukrajini se še posebej zavedamo vrednot, kot so mir, varnost, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracija in pravna država in seveda, da te vrednote niso samoumevne. Mednarodna skupnost ima v primeru ogrožanja navedenih vrednot, o čemer priča trenutna situacija v Ukrajini, mehanizme, preko katerih s prisilo namesto s silo poskuša takšne kršitve preprečevati ali odpravljati in siliti države za pogajalsko mizo. Eni od takšnih mehanizmov so tudi omejevalni ukrepi oziroma mednarodne sankcije, ki se lahko uvedejo proti določenim državam in drugim subjektom, kadar se v mednarodnih organizacijah, katerih člani smo, tako sprejmejo takšne odločitve zaradi kršitev že omenjenih vrednot. Omejevalni ukrepi so torej pomembno orodje zunanje politike in zato je izjemnega pomena tudi njihovo učinkovito izvajanje; tisto, kar je bistveno, da se prepreči ogrožanje že omenjenih temeljnih vrednot. V Sloveniji smo se s sankcijsko politiko pravzaprav srečali že v 90. letih prejšnjega stoletja, ko smo pričeli z izvajanjem omejevalnih ukrepov Organizacije združenih narodov, potem pa smo tekom pogajanj za vstop v Evropsko unijo sprejeli tudi prvi Zakon o omejevalnih ukrepih, nato pa po vstopu v Evropsko unijo v letu 2006 sprejeli še trenutno veljavni Zakon o omejevalnih ukrepih. Trenutno veljavni zakon velja že več kot petnajst let in v tem času pravzaprav ni doživel nobene novele, saj se je načelna ureditev pravzaprav izkazala kot primerna, kot ustrezna, kar je v glavnih okvirih potrdilo tudi mednarodno ocenjevanje, ki ga je bila Slovenija deležna s strani Sveta Evrope, ki ocenjuje države pri izvajanju omejevalnih ukrepov na področju financiranja terorizma in pa boja proto proliferaciji jedrskega orožja. Treba je tudi ugotoviti, da se je v času veljavnosti zakona na mednarodni ravni število omejevalnih ukrepov precej povečalo, tako je bilo v času uveljavitve veljavnega zakona v letu 2006 v Evropski uniji v veljavi manj kot 20 sanacijskih režimov, sedaj pa jih je preko 40. Tudi sama Evropska unija je precej povečala svojo sankcijsko dejavnost in sprejela zajeten seznam omejevalnih ukrepov, ti so se spreminjali tudi po vsebini. Poleg standardnih ukrepov, kot so zamrznitev sredstev pa prepoved izvoza orožja in omejevanje potovanj, so se uveljavili tudi drugi ukrepi, kot so, denimo, prepoved izvoza blaga z dvojno rabo, omejevanje plačilnega prometa, pa tudi prepovedi izvoza in uvoza raznovrstnega blaga, zlasti luksuznega blaga in visoke tehnologije. Trenutni ukrepi, ki jih spremljamo in so sprejeti zoper Rusko federacijo, so v tem smislu najboljši primer razvoja omejevalnih ukrepov, saj gre za najkompleksnejše ukrepe, ki smo jih do sedaj sprejemali. sprejemali. Zaradi vse te kompleksnosti, o kateri govorim, pa se je tudi sedanja ureditev v zakonu izkazala kot ne dovolj učinkovita. Največja težava je pravzaprav bilo, da je bilo potrebno vsakič sproti prilagajati pristojnosti posameznih organov za izvajanje sankcij in določati tudi prekrškovne sankcije. To je povzročalo seveda precejšnje zamude pri sami implementacij sankcij, premajhno odzivnost torej in pa tudi precejšnjo administrativno breme za posamezne resorje, zlasti za Ministrstvo za zunanje zadeve, ki je v vlogi koordinatorja. No, in zato smo se odločili za normativno poenostavitev tega sistema in smo predlagali

V glavnem, da skrajšam. Vse te težave, ki sem jih nekako navedel, skušamo v tem zakonu razrešiti. Pričakujemo, da bo prinesel večjo učinkovitost, hitrejše odzivanje, boljše tudi kaznovanje morebitnih kršitev sankcij in boljši nadzor, ki je predpogoj tudi za kaznovanje, tako da vse te pomanjkljivosti odpravlja. Skratka, z vladne strani še enkrat prošnja za podporo, zlasti v teh časih, ko se soočamo z največjo sankcijsko aktivnostjo v sodobni zgodovini. Verjamemo, da bo tudi ta zakon po sprejetju in uveljavitvi podobne primere vključno z aktualno sankcijsko politiko zoper Rusijo olajšal. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Moniki Gregorčič. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, kolegice in kolegi, spoštovani predstavniki Vlade! Odbor za zunanjo politiko je na 104. seji 15. februarja obravnaval Predlog zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo posredovala Vlada. Članice in člani so prejeli gradivo: mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, ki predlog zakona podpira, ter predloge amandmajev poslanskih skupin

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je v dopolnilni obrazložitvi pojasnil, da veljavni zakon omejevalne ukrepe opredeljuje kot omejitve oziroma obveznosti v razmerju do držav, ozemeljskih entitet, gibanj mednarodnih organizacij in oseb. Namen teh omejevalnih ukrepov je vzpostavitev ali ohranitev mednarodnega miru in varnosti, zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvoj oziroma utrjevanje demokracije in pravne države ter doseganje drugih ciljev v skladu z mednarodnim pravom. Te cilje pa določajo pravni akti Organizacije združenih narodov, Evropske unije in drugih mednarodnih institucij. Zlasti so pomembni ob krizah, ko ti omejevalni ukrepi postanejo pomembno orodje zunanje politike. Za zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti oziroma kot sredstvo za preprečevanje varnostnih eskalacij. Ker kot je bilo že povedano, veljavni zakon v 15-letnem obdobju ni bil noveliran, medtem pa je močno naraslo število in obseg omejevalnih ukrepov, se je obstoječa ureditev na izvedbeni ravni izkazala za veliko upravno obremenitev Ministrstva za zunanje zadeve. Na operativni ravni je to že vplivalo na izgubo časa pri takojšnji uveljavitvi ukrepov. Zato ta novela omogoča večjo operativnost in učinkovitost sistema izvajanja omejevalnih ukrepov. Kot enega izmed ključnih ciljev te novele je minister izpostavil tudi prenos določb o prekrškovnih sankcijah. Naslednje pomembno področje, kjer predlog novele povečuje učinkovitost, pa je zakonska določitev pristojnih organov za odločanje o vlogah. Minister je v zaključku poudaril, da so glavne pridobitve te novele poenostavitev in večja učinkovitost izvajanja omejevalnih ukrepov s takojšnjo uveljavitvijo dopolnitev sankcijskih seznamov OZN in izvajanja na ravni EU ter tudi določitev nadzora nad izvajanjem omejevalnih ukrepov ter določitev glob za kršitve pravnih aktov Evropske unije. Odbor za zunanjo politiko je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je k predlogu zakona pripravila pisno mnenje. Njihove pripombe so se nanašale na jasnost in ustrezno sistematiko določb, na pravilnost sklicev in skladnost ureditve s sistemskimi zakoni, s sprejetimi amandmaji pa so bile te pripombe ustrezno naslovljene in odpravljene. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe pa še naprej ostaja relevantna pripomba k 1. členu glede ustavne skladnosti določila v zvezi z javno objavo predpisov. Članice in člani odbora o predlogu zakona niso razpravljali. Odbor je na podlagi osmega odstavka 131. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel vse predlagane amandmaje ter v skladu s 128. členom Poslovnika glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Ob 16 navzočih članih je 10 članic oziroma članic glasovalo za in je bilo besedilo predloga zakona sprejeto brez glasu proti. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil Blaž Pavlin. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav še enkrat! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in določitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij, je v obravnavo posredovala Vlada Republike Slovenije. Zakon splošno sistemsko ureja področja omejevalnih ukrepov. Omejevalni ukrepi po tem zakonu so omejitve oziroma obveznosti v razmerju do držav, ozemeljskih entitet, gibanj, mednarodnih organizacij in oseb, katerih namen so vzpostavitev ali ohranitev mednarodnega miru in varnosti, zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvoj oziroma utrjevanje demokracije in pravne države ter doseganje drugih, z mednarodnim mednarodnim pravom skladnih ciljev, ki jih določajo pravni akti OZN, Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, ali pa omejitve oziroma obveznosti, ki jih v te namene Republika Slovenija uvede na drug način, skladno z mednarodnim pravom oziroma pravom Evropske unije. Dosedanja ureditev se je izkazala za primerno podlago za izvajanje omejevalnih ukrepov, kar je v glavnem potrdilo tudi mednarodno ocenjevanje odbora Sveta Evrope, se je pa v času veljavnosti zakona na mednarodni ravni število omejevalnih ukrepov proti državam in subjektom precej povečalo. V času uveljavitve zakona leta 2006 je bilo v Evropski uniji manj kot 20 sankcijskih režimov, zdaj pa je teh režimov že več kot 40. Omejevalni ukrepi so se v tem času spreminjali tudi vsebinsko, poleg standardnih ukrepov, kot so zamrznitev sredstev, prepoved izvoza orožja in omejevanje potovanj, so se ali se še uporabljajo ukrepi, kot so, na primer, prepoved izvoza blaga z dvojno rabo, omejitve glede plačilnega prometa, prepoved izvoza in uvoza raznovrstnega blaga in tehnologije. Predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, uvaja spremembe in dopolnitve veljavne ureditve področja omejevalnih ukrepov, ki morajo biti usklajeni z obstoječimi pravnimi akti OZN, Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij, ki zavezujejo Slovenijo. Z zakonom se bo povečalo administrativno breme Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot vstopne točke pri upravnih postopkih za izdajo dovoljenj in pri pomoči nadzornim organom v zvezi s prepoznavanjem blaga s potrebno koordinacijo z drugimi organi, ki so vsebinsko pristojni za blago in namen uporabe pod omejevalnimi ukrepi. Ministrstvo za zunanje zadeve v ta namen predlaga dodelitev dveh novih delovnih mest na to ministrstvo. Hkrati predlaga tudi dodelitev dveh dodatnih zaposlitev na Ministrstvu za zunanje zadeve za izvedbo še neizvedenega sklepa Vlade glede akcijskega načrta za izboljšanje učinkovitosti sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji. Novozaposlena bosta skrbela za izvajanje koordinacij na področje omejevalnih ukrepov. Poslanci Nove Slovenije bomo predlog zakona podprli. PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil mag. Branko Grims. Izvolite. Hvala za besedo. Vsem lep pozdrav! Grob, brutalen napad Rusije na Ukrajino je prebudil Evropo in to je edino, kar je v tej zgodbi pozitivnega. Pokazal pa je tudi, da je še vedno potrebno uporabljati vse tiste metode, za katere bi želeli, da niso predmet našega vsakdanjika. Se pravi metode, ki pomenijo učinkovito obrambo, ki pomenijo obliko mednarodne prisile, ki pomenijo uveljavljanje mednarodnega prava z dodatnimi sredstvi. Pred nami je zakon, ki bo sankcije, ki so bile s strani Evrope izrečene Rusiji – tokrat v mnogo mnogo ostrejši obliki kot kadarkoli sankcije v preteklih letih proti katerikoli drugi državi in so zato tudi bistveno bolj učinkovite naredil še bolj ustrezno orodje za uveljavljanje mednarodnega prava. Je edino orodje, ki je na razpolago mednarodni skupnosti, v kolikor ne poseže po tisti skrajni, kateri se reče, da je nadaljevanje diplomacije z drugimi sredstvi in za katero sem trdno prepričan, da si je nihče ne želi. Se pravi, sankcije so potrebne in očitno bodo potrebne še dolgo časa. Zato da bi bilo njihovo sprejemanje hitrejše, enostavnejše in bolj učinkovito, je Vlada Republike Slovenije pripravila ustrezen zakon. Ta zakon je v interesu mednarodnega miru,

Hvala za besedo. Lep pozdrav! Namen novele Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij, je posodobiti trenutno obstoječi zakon, ki je bil sprejet leta 2006, in tako slediti priporočilom Sveta Evrope. Po trenutnem zakonu je morala Vlada Republike Slovenije sankcije OZN in EU sprva predpisovati v podzakonskih aktih, kar je vplivalo na daljši čas uveljavitve sankcije. Sankcije se tako niso mogle pričeti veljati takoj. Z današnjo novelo se bo čas uveljavitve sankcij tako skrajšal, saj tudi ne bo potrebno predpisovati posebnih podzakonskih aktov. Poleg tega bo to pomenilo tudi manjšo upravno breme za MZZ. V primeru posodobitve seznama oseb na sankcijskih seznamih pa se bo le-ta posodobil takoj. Novela bo tudi bolj jasno in pa podrobneje uredila pristojnosti organov glede na področje sankcij ter določila globe za kršitve pravnih aktov EU. Uveljavljanje sankcij pa se je od leta 2006 na ravni EU povečalo, in sicer kar za dvakrat. Ne pozabimo, da je obravnavana zakonodaja še posebej pomembna v obdobju sprejemanja sankcij in posodabljanja seznamov oseb, vezanih na aktualno stanje med med Rusijo in Ukrajino. Na EU ravni je tako včeraj prišlo do dogovora o sprejemu četrtega sklopa sankcij proti Rusiji. Še posebej pomembno je, da pričnejo sankcije veljati takoj tudi v Republiki Sloveniji. S tem tako preprečimo morebitne prenose premoženja fizičnih in pravnih oseb, ki so vezane na omejevalne ukrepe. Vendar v LMŠ moramo posebej izpostaviti tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je izpostavila, da lahko sankcije pričnejo veljati takoj le, če so sprva objavljene v Uradnem listu EU ali v Uradnem listu Republike Slovenije. Tako po mnenju Zakonodajno-pravne službe objava aktov na spletni strani Varnostnega sveta Združenih narodov ne zadosti zahtevam 154. člena Ustave Republike Slovenije glede objave predpisov v Republiki Sloveniji, zato bomo v LMŠ z vidika obveščenosti javnosti, vezano na takojšnjo uveljavitev sankcij in pa posodobitev sankcij OZN, pri glasovanju vzdržani. Hvale lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavila mag. Meira Hot. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Socialni demokrati današnjemu predlogu zakona, ki uvaja nekatere sistemske spremembe pri izvajanju mednarodnih sankcij v Sloveniji, ne bomo nasprotovali. Slovenija omejevalnih ukrepov ne sprejema sama, temveč skupaj z drugimi članicami Evropske unije, saj spada v večini primerov sprejemanje sankcije izključno pod pristojnost Evropske unije. Evropska unija tako sprejema neposredno uporabljive veljavne uredbe, ki lahko vključujejo tudi sankcije, ki jih določi Varnostni svet Združenih narodov. Naloga Slovenije pa je, da sprejete sankcije ustrezno in učinkovito izvršuje znotraj svojega pravnega reda in teritorija. Mednarodne sankcije so običajno sprejete proti državam, gibanjem, mednarodnim organizacijam ali osebam, ki kršijo mednarodno ali humanitarno pravo, ki ogrožajo mednarodni mir ali varnost oziroma množično kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine posameznim družbenim skupinam. Cilj sprejetih sankcij mora biti, da se državam ali organiziranim skupinam, ki kršijo mednarodni pravni red, onemogoča kakršnokoli nadaljnje financiranje agresivnih dejanj, kakor so vojna agresija, teroristični napadi ali izvajanje množičnega nasilja nad manjšino v državi. Socialni demokrati smo zato ob sprejemanju Deklaracije o Ukrajini izpostavili, da podpiramo sankcije, ki jih je do sedaj Evropska unija sprejela proti Putinu in njegovemu krogu oligarhov, ki ga podpirajo v tej nesmiselni vojni v Ukrajini. Evropska unija je ravno včeraj sprejela že četrti paket sankcij proti Rusiji, ki razširja seznam ruskih oligarhov in poslovnežev, povezanih s Putinovim režimom, pa tudi ruskih podjetij, ki logistično in materialno podpirajo rusko agresijo nad Ukrajino. Polega tega pa sankcije vključujejo tudi prepovedi izvoza luksuznega blaga iz Evropske unije v Rusijo, s čimer se posluša neposredno oškodovati rusko elito, ki ima neposredno korist zaradi klientelističnih povezav z aktualno rusko oblastjo. Socialni demokrati bomo še naprej podpirali takšne mednarodne sankcije, ki bodo imele največji učinek na Putina in njegove podpornike, ki so najbolj odgovorni za rusko invazijo nad Ukrajino, saj so edini, ki lahko to vojno tudi najhitreje ustavijo. S predlaganimi spremembami zakona naj bi se tako poenostavila in izboljšala učinkovitost izvajanja mednarodnih sankcij v Sloveniji. V veliki meri predlagane spremembe sledijo priporočilom Odbora Sveta Evrope za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, nekatere spremembe zakona pa se predlagajo zaradi preteklih izkušenj z izvajanjem pravil v praksi. Ali bodo predlagane spremembe zakona, ki so v večji meri tehnične narave, resnično prinesle večjo poenostavitev in učinkovitejše izvajanje mednarodnih sankcij v Sloveniji, bo pokazal čas in njihovo izvajanje v praksi. Pri čemer pa bi glede na opozorilo iz gospodarstva nujno potrebno izboljšati sistem obveščanja in informiranja slovenskih podjetij o spremembah pri seznamu držav, podjetij in oseb, proti katerim so bile sprejete sankcije, saj bi lahko slovenska podjetja zaradi slabe obveščenosti nevede poslovala z njimi, ter tako tvegala, da bodo zaradi tega kaznovani. Premajhna informiranost predvsem o možnih izjemah pri poslovanju z njimi pa lahko privede tudi do tega, da se bodo slovenska podjetja po nepotrebnem izogibala poslovanja z njimi in s tem izgubljala potencialne poslovne priložnosti. Zato bi bilo primerno, da se vzpostavi primeren sistem obveščanja o sprejetih sankcijah in njihovih spremembah, da ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov ali izgube poslovnih priložnosti pri poslovanju z državami, proti katerimi so bile sprejete mednarodne sankcije. Hvala. vam. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.

prekinjeno20. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti v okviru rednega postopka. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade Simonu Zajcu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, dober dan! Slovenija je od leta 2016 pridružena članica Evropske vesoljske agencije, kar je omogočilo, da se je tudi v Sloveniji začelo razvijati področje vesoljske tehnologije. Kot je razvidno iz pregleda, ki je bil posredovan Državnemu zboru v tem tednu, je slovenski vesoljski sektor sicer še majhen, vendar izkazuje zelo veliko rast. V letu 2020 sta bila tako že izstreljena prva slovenska satelita, mikrosatelit Nemo HD z videom in nanosatelit Trisat z inovativno minimizirano strojno opremo, v pripravi pa so že naslednji sateliti, dva naj bi bila izstreljena še v letošnjem letu. Področje vesolja je na mednarodnem nivoju urejeno s pogodbami, katerih podpisnica je tudi Slovenija. Pogodba o vesolju tako državam nalaga obveznost izvajanja nadzora nad vsako vesoljsko dejavnostjo, ki se izvaja na njenem teritoriju ali pa s strani njenih državljanov. Konvencija o registriranju pa določa, da je potrebno satelite uradno vpisati v centralni register vesoljskih objektov pri Združenih narodih, za vpis v ta register pa je potreben predhoden vpis v nacionalni register. Predlog zakona o vesoljskih dejavnostih ureja to področje v skladu z mednarodnim pravom. Da bo Republika Slovenija lahko izvajala svojo obveznost nadzora nad vesoljskimi dejavnostmi, predlog zakona določa, da vesoljske dejavnosti ni dovoljeno opravljati brez dovoljenja. To bo po preverjanju v zakonu določenih pogojev izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. lahko tudi za potencialno tvegane dejavnosti, osnutek zakona vključuje tudi obveznost sklenitve zavarovanja. To se lahko vnovči v primeru nesreče, za katero bi na podlagi mednarodne ureditve odgovarjala Republika Slovenija, ta zahteva pa se opusti za manj tvegane vesoljske dejavnosti, kot je, recimo, izstrelitev majhnega satelita, ki ob zaključku življenjske dobe v celoti izpari v atmosferi, saj je to zavarovanje za operaterja velik strošek. Predlog zakona poleg tega še oblikuje komisijo, ki bo obravnavala predloge za izdajo dovoljenja. Predvideva sodelovanje z drugimi resorji pri preverjanju izpolnjevanja pogojev, predvideva možnost, da se Evropsko vesoljsko agencijo lahko zaprosi za mnenje glede tehničnih lastnosti predlagane vesoljske dejavnosti, oblikuje postopke za spremembo prenosa ali preklic dovoljenja, kot nadzorni organ predlaga MGRT in predvideva kazni za kršitev določb zakona. Mednarodna obveznost Republike Slovenije je, da vodi nacionalni register izstreljenih vesoljskih objektov, zato ta zakon ustanavlja register ter določa elemente, ki se v register vpisujejo. Zakon vključuje tudi prehodno določbo, ki se smiselno uporablja za vesoljske dejavnosti, ki se že izvajajo ali se bodo začele izvajati v roku dveh mesecev, če ima upravljavec že podpisano pogodbo z izstreljevalcem. Po sprejetju zakona bo v roku dveh mesecev pripravljena še uredba, ki bo podrobneje opredelila vsebino, zahteve, kriterije in pogoje za pridobitev dovoljenja ter postopek vpisa v register. Odbor za gospodarstvo je potrdil predlagane amandmaje in s tem spremenil ime zakona v Zakon o vesoljskih dejavnostih, zakon dopolnil z navedbo kriterijev, ki se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev, ter omejil določbo o nadzoru nad prostori, kjer se dejavnost izvaja. Nadzor je potreben, ker gre za tvegane dejavnosti, ki lahko povzročijo veliko finančno škodo Republiki Sloveniji. Obstoječi izvajalci vesoljskih dejavnosti v Sloveniji na predlagano določbo niso imeli pripomb. Tako, spoštovani, razvoj vesoljski tehnologij v svetu je vedno hitrejši in se bo seveda tudi nadaljeval in se ne bo ustavil. Trenutna situacija v Ukrajini je sicer tudi za ta sektor hud udarec, vendar bo le še povečala težnje po avtonomnosti in dodatnem razvoju. Tudi v Sloveniji so se podjetja in raziskovalne institucije uspešno vključili v ta razvoj, kar nas postavlja pred dejstvo, da je potrebno področje ustrezno pravno urediti. Predlog zakona naslavlja Predlog zakona naslavlja ključna vprašanja in s tem oblikuje temelje za nadaljnji razvoj tega visoko tehnološkega področja, zato predlagam, da predlog danes podprete. Hvala. Hvala tudi vam. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za gospodarstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, Mojci Žnidarič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Odbor za gospodarstvo je na 18. seji 1. marca 2022 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Odboru je bilo predloženo naslednje gradivo: mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne 23. 12. 2021. V poslovniškem roku so amandmaje vložile poslanske skupine SDS, NSi in Konkretno, in sicer k naslovu, k 5. in k 17. členu predloga zakona z dne 23. 2. 2022. Na seji odbora so sodelovali predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Zakonodajno-pravna služba. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državni sekretar z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavil glavne cilje in poglavitne rešitve predloga zakona, kot glavna cilja je izpostavil zakonsko ureditev tega področja v skladu z mednarodnimi pogodbami ter ureditev področja nadzora nad vesoljskimi dejavnostmi, ki potekajo na območju Slovenije ali se izvajajo s strani slovenskih državljanov oziroma pravnih oseb. Med drugimi cilji je izpostavil ureditev načina in postopka pridobitve dovoljenja za izvajanje vesoljskih dejavnosti, vzpostavitev nacionalnega registra izstreljenih vesoljskih objektov ter zagotavljanje okoljske varne vesoljske dejavnosti. V primeru škode, povzročene z vesoljsko dejavnostjo, je poudaril pomembnost določitve obveznosti zavarovanja ter vzpostavitev odgovornosti upravljavca vesoljskega objekta. V nadaljevanju je predstavnik Zakonodajno-pravne službe pojasnil, da je večina pripomb iz pisnega mnenja upoštevanih z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin. V razpravi so navzoči pozdravili razvoj na področju vesoljske dejavnosti in predlog zakona večinoma podprli. Državnemu sekretarju z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so dali pobudo za posredovanje gradiva o številu slovenskih podjetij, ki delujejo na področju vesoljskih dejavnosti, njihovih prihodkih, številu zaposlenih in njihovi dodani vrednosti. V razpravi je bil izražen dvom glede upoštevanja vseh pripomb Zakonodajno-pravne službe z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin ter opozorilo glede morebitnega prekomernega nadzora nad upravljavcem vesoljske dejavnosti. Razpravljavci so opozorili tudi na problematiko vesoljskih smeti ter izpostavili potrebo po čimprejšnjem in celovitem mednarodnem reševanju tega problema. Po opravljeni razpravi je odbor v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vložene amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k naslovu zakona, k 5. in 17. členu ter jih sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora

Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanski demokrati bo predstavil Andrej Černigoj. Izvolite. Spoštovani gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovani kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji verjamemo, da bo naslednja pomembna ločnica med uspešnimi in manj uspešnimi državami prav na področju razvoja novih tehnologij. Kultura inovacij vodi v prihodnost. Kultura inovacij pomeni, da smo kot družba odprti za novosti, da podpiramo ustvarjalnost, razvijamo talente in ustvarjamo okolje, kjer lahko pridejo do izraza. Pa vendar, novi znanstveni, gospodarski ali tehnološki izumi so smiselni le takrat, kadar služijo človeku. Razvoj tehnologije potrebuje ne le skrb za tehnološko etiko in kulturo, ki jo lahko dosegamo zgolj s spodbujanjem stalnega izobraževanja na tem področju, ampak tudi ustrezno regulativo, ki ne sme nesorazmerno ovirati razvoja in svobode. V Sloveniji je prišlo do hitrega razvoja vesoljskega sektorja prav zaradi vključitve v Evropsko vesoljsko agencijo. Do danes sta bila razvita in izstreljena že dva satelita. Pri dogovorih o izstrelitvah satelitov med upravljavci, Evropsko vesoljsko agencijo in ponudniki izstrelitev se preverja tudi spoštovanje mednarodnih zavez, kar ureja ta predlog Sprejetje predloga bo zato omogočilo slovenskim podjetjem in institucijam, da enakopravno delujejo na svetovnem vesoljskem področju. Slovenija je v skladu s Konvencijo o mednarodni odškodninski obveznosti za škodo, ki jo povzročijo vesoljska letala, odškodninsko odgovorna za škodo, ki jo njena vesoljska dejavnost povzroči tretjim državam. se s predlogom zakona vzpostavlja nadzor nad vesoljsko dejavnostjo, ki se izvaja na območju Slovenije, ali s strani državljanov Slovenije, ali pravnih oseb s sedežem v Sloveniji. Predlagana ureditev pa ob tem vseeno spodbuja konkurenčnost in razvoj te nišne industrije. Krščanski demokrati podpiramo zmagovalno razmišljanje in ne turobnosti. Verjamemo, da potrebujemo družbeno kulturo inovacij in napredka. Ker mora biti Slovenija odprta za odgovorne odgovorne inovacije in usmerjena v prihodnost na eni strani, predlog pa prinaša nujno regulacijo tega področja, ki pa ostaja sorazmerna na drugi strani, bomo v Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati podprli predlog zakona o vesoljski dejavnosti. lepa. Stališče Poslanske skupine Konkretno bo predstavila Mojca Žnidarič. Izvolite. Lep pozdrav vsem še enkrat! Danes je pred nami Predlog zakona o vesoljski dejavnosti, katerega glavni cilj je urediti nadzor nad vesoljskimi dejavnostmi na območju Slovenije na plovilu ali zrakoplovu, registriranem v Republiki Sloveniji, in za vesoljske dejavnosti, ki jih izvajajo državljani Republike Slovenije ali pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Področje vesoljske tehnologije se trenutno v Sloveniji razvija pretežno v okviru sodelovanja z Evropsko vesoljsko agencijo, kateri se je Slovenija pridružila leta 2016. Namen tega sodelovanja je krepiti slovenski tehnološki sektor in omogočiti nove možnosti za razvoj in mednarodno sodelovanje. V nekaj več kot petih letih članstva je bilo z Evropsko vesoljsko agencijo podpisanih 48 pogodb s strani 15 slovenskih podjetij in institucij v skupni višini približno 11,4 milijona evrov. Podjetja so v luči tega sodelovanja razvijala satelite in instrumente, aplikacije za uporabo satelitskih podatkov za najrazličnejše namene, razvijala so specializirane nadzorne sisteme, sisteme za hitro obdelavo podatkov, še posebej za obdelavo in skladiščenje velikih količin podatkov, ki jih dobivamo iz vesolja. Razvijala so nove materiale, 3D tiskanje in postopke za obdelavo materialov, da se omogoči njihova uporaba v težkih razmerah v vesolju. Slovenski znanstveniki so na podlagi podatkov Evropske vesoljske agencije raziskovali še neznana področja vesolja. Predlog zakona, ki je danes pred nami, z namenom nemotenega izvajanja obveznosti Republike Slovenije določa, da vesoljske dejavnosti ni dovoljeno izvajati brez dovoljenja. To bo po preverjanju pogojev, ki so določeni v zakonu, izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ker gre lahko pri tem tudi za potencialno tvegane dejavnosti, osnutek zakona vesoljskih dejavnostih vključuje tudi obveznost sklenitve zavarovanja. Predlog zakona poleg tega tudi oblikuje komisijo, ki bo obravnavala zahteve, oblikuje postopke za spremembo, prenos ali preklic dovoljenja, kot nadzorni organ predlaga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in predvideva kazni za kršitev določb zakona. Predlog zakona predvideva tudi sodelovanje z drugimi resorji pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja. Prav tako predvideva možnost, da lahko za mnenje glede tehničnih lastnosti predlagane vesoljske dejavnosti zaprosimo Evropsko vesoljsko agencijo. Ker je mednarodna obveznost Republike Slovenije, da vodi nacionalni register izstreljenih vesoljskih objektov, zakon ustanavlja tudi tak register ter določa elemente, ki se v register vpisujejo. Evropska vesoljska industrija je močna in konkurenčna ter je vir novih delovnih mest in poslovnih priložnosti za podjetnike. Po podatkih Evropskega parlamenta že zdaj več kot 10 procentov BDP Evropske unije temelji na storitvah, povezanih z vesoljem. Evropa kot celota je pomemben svetovni akter na področju vesoljskih tehnologij. Ima močno in konkurenčno industrijo, na primer, za proizvodnjo satelitov in nosilnih raket ter s tem povezane storitve oziroma operacije. Tudi z vidika digitalnega gospodarstva ima vesolje vedno večjo vlogo. Vesoljski podatki lahko pomagajo okrepiti vodilno vlogo industrije na področju interneta in avtomatizirane vožnje ter omogočajo natančnejše spremljanje emisij toplogrednih plinov, kar bo povečalo učinkovitost podnebnih ukrepov. V Poslanski skupini Konkretno se zavedamo pomena vesoljske industrije za našo prihodnost in pomena celovite ureditve področja vesoljske dejavnosti v Sloveniji, zato bomo Predlog zakona o vesoljskih dejavnostih podprli. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Robert Polnar. Izvolite. ROBERT Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe in gospodje! Republika Slovenija je v obdobju od leta 2010 do konca leta 2020 v svoji relaciji do Evropske vesoljske agencije prešla od statusa sodelujoče države do statusa pridružene članice. S podpisom nadgrajenega pridružitvenega sporazuma pa so bile definirane nove aktivnosti na področju vesoljskih tehnologij. V tem desetletju sta se intenzivno razvijali infrastruktura in znanje za ekonomsko učinkovit razvoj in uporabo vesoljskih tehnologij. Dokazan je njihov velik potencial za doseganje družbenoekonomskih in okoljskih koristi na širokem področju uporabe; od kmetijstva, gozdarstva, urbanizma, pomorstva, varnosti in ekologije pa do integriranega upravljanja z naravnimi energetskimi viri ter opazovanja naravnih nesreč. Septembra 2020 sta bila poslana v vesolje v zemeljsko orbito na višino okrog 500 kilometrov prva dva slovenska satelita. To je nedvomno dokaz, da pri nas obstajajo upravljavci vesoljskih objektov, ki imajo potrebno strokovno usposobljenost, tehnično znanje in zadostna finančna sredstva za opravljanje te dejavnosti. Zakonski predlog, ki ga danes obravnavamo, je pravzaprav določitev osnovnega regulatornega okvira za sedanje stanje v tej veji gospodarstva, predvsem pa potreba po bodočem urejanju perspektivne, hitro razvijajoče se panoge. Pred začetkom izvajanja vesoljske dejavnosti bo treba pridobiti dovoljenje. Dovoljenje bo izdano, če bodo izpolnjeni strokovno-tehnični in finančni pogoji. Upravljavec bo moral pred izstrelitvijo vesoljskega objekta v vesolje skleniti zavarovanje za škodo, ki bo lahko povzročena z vesoljsko dejavnostjo, najmanj v višini 60 milijonov evrov za škodni dogodek za čas izvajanja dejavnosti. V fazi oblikovanja zakonskega besedila se je to izkazalo kot največji problem, saj gre v resnici za zelo pomemben omejitveni dejavnik oziroma visok vstopni prag, ki pa je bil nato nekoliko razrahljan z uvedbo oprostitve zahteve po zavarovanjih, kadar gre za dejavnost z majhnim tveganjem. Mnenja o izpolnjevanju pogojev bo pridobilo ministrstvo, pristojno za tehnologijo od pristojnih organov šestih ministrstev in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, pri presoji izpolnjevanja tehničnih pogojev pa bo za mnenje zaprošena tudi Evropska vesoljska agencije. Minister bo oblikoval komisijo, ki bo obravnavala predloge za izdajo dovoljenj, na podlagi mnenje te komisije pa bo minister izdal dovoljenje ali pa bo zavrnil predlog upravljavca. Vzpostavljen bo nacionalni register izstreljenih vesoljskih objektov, ki bo podlaga za vpis v register pri Združenih narodih. Določajo pa se tudi pogoji, kdaj mora upravljalec obveščati ministrstvo o dogodkih in dejstvih, povezanih z izpolnjevanjem pogojev o obstoju nesreče ali nevarnosti, o okoliščinah, ki onemogočajo upravljanje ali operativni nadzor na vesoljskim objektom, ali pa o prenehanju vesoljske dejavnosti. Slovensko gospodarstvo razvija dejavnosti in proizvode, s katerimi pridobiva priložnosti za učinkovito vključitev na trge visokih tehnologij in pridobitev referenc na področjih materialov in strukturnih komponent, telekomunikacij, vodenja satelitov ter avtomatskega procesiranja podatkov. Možnost konkurenčnega sodelovanja pri vesoljskih raziskavah pa nima samo gospodarskega pomena. Omogoča tudi učinkovitejše soočanje z vsemi pomembnejšimi družbenimi izzivi, kot so prilaganje podnebnim spremembam, upravljanje z obnovljivimi viri energije, izboljšanje samooskrbe s hrano in varovanje pred naravnimi nesrečami. V državnih proračunih za letošnje in prihodnje leto so programi Evropske vesoljske agencije ovrednoteni s tremi milijoni in pol in štirimi milijoni in 300 tisoč evri. Realno je pričakovati, da se bodo odhodkovne potrebe na tem področju v prihodnosti občutno povečale. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo podprli Predlog zakona o vesoljskih dejavnostih. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališča Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim še enkrat, še posebej predstavnikom Vlade! Naslov Predloga zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti laičnemu Slovencu ne pove kaj dosti, zato je vsebina toliko bolj dojemljiva. Področje vesoljske dejavnosti je čedalje bolj pomembno za našo državo kot tudi izven naših meja. Zgodovinsko gledano je današnja vesoljska tehnologija prišla zelo daleč. V desetih letih od 2010 pa do 2020 je Slovenija stopnjevala pristop k Evropski vesoljski agenciji, ki zaobjema nove aktivnosti na področju vesoljske tehnologije. Konec leta 2021 je tako postala 100 članica pomembnega mednarodnega telesa za urejanje področja vesolja in s tem pridobila dostop do pomembnih informacij, kar zadeva zakone in mednarodnega urejanja tega področja. Naši državljani se bodo zagotovo želeli slišati tudi kaj več o ključnih trendih za prihodnost. Članstvo v Odboru Združenih narodov za miroljubno uporabo vesolja je za nas odlična odskočna deska za promocijo in širšo prepoznavnost slovenskega vesoljskega sektorja. Naša podjejta in institucije lahko na ta način izkoristijo možnost predstavitve na številnih dogodkih. Vodenje registra vesoljskih objektov je pomembno ravno zaradi registracije slovenskih satelitov, ki so že bili in še bodo izstreljeni v bodoče. Menimo, da imajo zaposleni v vesoljskem sektorju vrhunsko znanje ter da jim kreativnost in inovativnost nista tuji. Verjamemo, da jih slednje vodi do potrebnih sprememb in izboljšav na tem področju. Marsikateri Slovenec tudi ne ve oziroma prvič sliši, da je Slovenija v zadnjem obdobju dosegla kar nekaj odmevnih rezultatov. V letu 2020 sta bila, denimo, v vesolje izstreljena dva prva slovenska satelita, gledano pod črto se vesoljski sektor v Sloveniji širi hitro in uspešno razvija tudi, ker se naša podjetja osredotočajo na nične oziroma visoko tehnološke proizvode in storitve. Nič ni pa tudi brez uspešnega sodelovanja z Evropsko vesoljsko agencijo

Danes torej obravnavamo Predlog zakona o vesoljskih dejavnostih. V letu 2016 je s podpisom pridružitvenega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo Republika Slovenija postala pridružena članica Evropske vesoljske agencije. Oktobra 2020 pa je bil podpisan nadgrajen pridružitveni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo, ki vključuje nove aktivnosti na področju vesoljske tehnologije. Zaradi vključitve Republike Slovenije v Evropsko vesoljsko agencijo je prišlo do hitrega razvoja vesoljskega sektorja v Sloveniji. Slovenska podjetja in institucije so se začele aktivno ukvarjati tudi z razvojem satelitov in drugih vesoljskih objektov. Pri dogovorih o izstrelitvah satelitov med upravljavci, ESA in ponudniki izstrelitev se preverja tudi spoštovanje mednarodnopravnih zavez, kar ureja Predlog zakona o vesoljskih dejavnostih. Sprejetje predloga zakona bo zato omogočilo slovenskim podjetjem in institucijam, da enakopravno delujejo na svetovnem vesoljskem področju. Naj spomnimo, da sta bila po vključitvi Republike Slovenije v Evropsko vesoljsko agencijo agencijo razvita in v Zemljino obrito izstreljena že dva domača satelita. S tem je tudi Slovenija postala država, ki je z lastnim znanjem odšla med zvezde. Z namenom učinkovitega nadzora države nad vesoljskimi dejavnostmi se v predlogu zakona določajo pogoji, pod katerimi se upravljavcem izda dovoljenje za izvajanje vesoljske dejavnosti, ter se vzpostavlja register izstreljenih vesoljskih objektov. Ena izmed bistvenih rešitev predloga zakona je določba 4. člena, ki določa, da je pred začetkom izvajanja vesoljske dejavnosti potrebno pridobiti dovoljenje. Postopek se vodi kot upravna zadeva, dovoljenje pa se izda, če so izpolnjeni pogoji iz 5. člena, ki zagotavljajo, da je vesoljska dejavnost varna in ne povzroča škodljivih posledic tako na Zemlji kot v samem vesolju. Cilji predloga zakona so naslednji: urediti področje vesoljskih dejavnosti v skladu z mednarodnimi pogodbami, katerimi je pristopila Republika Slovenija, urediti način in postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje vesoljske dejavnosti v Republiki Sloveniji, zagotavljati okoljsko varno vesoljsko dejavnost, ki ne bo povečevala količine vesoljskih odpadkov, urediti prenos in preklic izdanega dovoljenja za izvajanje vesoljskih dejavnosti na območju Republike Slovenije, določiti obvezno zavarovanje za škodo, povzročeno z vesoljsko dejavnostjo, ter vzpostaviti odgovornost upravljavca vesoljskega objekta za škodo, ki jo povzroči vesoljski objekt na Zemlji, plovilu ali zrakoplovu v letu ter v samem vesolju. S tremi koalicijskimi amandmaji se na matičnem delovnem telesu 1. marca 2022 spremenilo samo ime zakona, kakor se je tudi ustrezno dopolnila sama vsebina predlaganega zakona. Zakon je najprej bil o nadzoru vesoljske dejavnosti in je tako postal Zakon o vesoljski dejavnostih, saj predlog zakona v 1. členu določa pogoje in postopek za izdajo dovoljenja za izvajanje vesoljske dejavnosti ter ureja registracijo izstreljenih vesoljskih objektov, obveznosti upravljavca, odgovornost za škodo, ki jo povzročijo vesoljski objekti, in nadzor nad izvajanjem tega zakona. Seveda je s tem na več mestih presegel sam pojem nadzora. Pri pripravi predloga zakona, kot smo danes že slišali, so brezplačno sodelovali tudi zunanji strokovnjaki s področja vesoljskega prava in predstavniki ESE, se pravi, Evropske vesoljske agencije. V pripravi zakona je poleg ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bilo vključenih tudi več javnih uslužbencev iz drugih resorjev, ki urejajo bodisi sorodna področja – letalstvo – bodisi poznajo področje kot uporabniki – Arso ‒ kot primer. Tako predlog zakona pomeni tudi strokovno dovršeno zakonsko materijo in seveda v

Hvala, predsedujoči. Spoštovani državni sekretar, kolegice, kolegi! Slovenija sicer nima vesoljskega programa in ne namerava poslati rakete na Luno, a je del Zemlje, ki jo obkroža eno vesolje. Slovenke in Slovenci sicer nimamo svojih astronavtov, imamo pa vrsto podjetij in strokovnjakov, ki so pomemben del prizadevanj za človeška potovanja v vesolje. Pred nekaj leti je Slovenija postala članica Evropske vesoljske agencije. Od takrat se tudi vesoljska dejavnost tudi pri nas vse bolj razvija. Slovenska tehnologija je že v vesolju, ljudje slovenskih korenin so tam že bili. Pri veliki večini vesoljskih projektov gre za resnično mednarodna prizadevanja, katerih del so tudi naša država, naša podjetja in naši ljudje. Človeška dejavnost v vesolju ima posledice za vse človeštvo. Vsakodnevno uporabljamo stvari in storitve; od telefonov, navigacij, ki brez vesoljskih dejavnosti ne bi bile mogoče. Vesoljske dejavnosti ni mogoče urejati zgolj po pravilih posameznih držav, zato raziskovanje in uporabo vesolja določa več mednarodnih konvencij, katerih pravice in obveznosti veljajo tudi za Republiko Slovenijo. Zato so tudi vsakršna nacionalna pravila lahko pripravljena le v teh konvencijskih okvirjih. Zakon, ki ga je predlagala Vlada, pripravilo pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, uzakonja osnovna načela nadzora vesoljskih dejavnosti in pravila registracije vesoljskih objektov. Ureja pravila za pridobivanje dovoljenj za opravljanje vesoljske dejavnosti, njegov pomemben del pa je tudi odškodninska odgovornost v primeru povzročitve škode. Prav je, da tudi Republika Slovenija sprejme ustrezna pravila za nadzor dejavnosti, povezanimi z raziskovanjem, uporabo in potovanjem v vesolje. Kljub svoji majhnosti in omejeni moči mora zagotoviti svojim ljudem in gospodarstvu vključenost v raziskovalne, proizvodne in organizacijske verige, znotraj katerih se izvaja ta dejavnost. Pomembne pa so tudi obveznosti, ki jih prevzemamo. Želimo si, da nadzor ne bo dušil inovativnih subjektov pri njihovem raziskovanju in delu. Opozarjamo pa tudi, da pri vesoljskih dejavnostih obstajajo resna tveganja za okolje in ljudem škodljive posledice. Ena od njih so gotovo tako imenovane vesoljske smeti, ki nastajajo zaradi pretirane in neusklajene rabe vesolja. Tudi na tem področju moramo kot del človeštva prevzeti svoj del odgovornosti. V Poslanski skupini Socialnih demokratov ne bomo nasprotovali sprejetju tega zakona.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 Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 23. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade Blažu Košoroku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani poslanke in poslanci! Torej, nekatere določbe predloga zakona so enake določbam v trenutno veljavnem Energetskem zakonu, nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom izboljšanja določb na osnovi izkušenj pri izvajanju zakona. Temeljni cilj predloga zakona je samostojno urediti področje distribucije toplote in plinov iz distribucijskih sistemov, ki niso povezani s katerim od prenosnih sistemov, torej so lokalni izolirani distribucijski sistemi in zato predstavljajo naravni monopol tudi v primeru prodaje samega energenta. Drugi cilji predloga zakona, ki so povezani s tem temeljnim ciljem, so še: učinkovito zagotavljanje pravic končnih odjemalcev, varstvo pravic gospodinjskih odjemalcev, zagotoviti primerno organizacijo sistema distribucije toplote, zagotoviti učinkovito izvajanje nalog distributerjev in izvajanje gospodarskih javnih služb v javnem interesu, zagotavljanje primerne regulacije cen toplote za odjemalce in zagotavljanje zanesljive in učinkovite distribucije ter omogočanje povečevanje deležev obnovljivih virov v distribuciji toplote in plinov. Predlogi v osnutku zakona poskušajo ujeti ravnotežje med varovanjem odjemalca v odnosu do monopolnega dobavitelja in dovolj svobode pri oblikovanju poslovnega dela distributerja toplote za ekonomsko vzdržno in tehnično moderno distribucijo. Zakon s tako spremenjenim kriterijem širi možnost izbire občine za tržno distribucijo kot obliko izvajanja distribucije toplote. Zakon predlaga izločitev distribucije pare iz regulacije cene, kot je to že v veljavi za daljinsko hlajenje, saj je odjemalcev na teh sistemih relativno malo in je pogajalska moč na obeh straneh izenačena. Zakon dopušča tudi manjšim sistemom, da se še naprej določa cena toplote v skladu z metodologijo in soglasjem agencije za izhodiščno ceno. Metoda regulacije cen toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja na osnovi pričakovanih stroškov in izhodiščne cene ostaja enaka dosedanji. Predlog zakona pa uvaja možnost dodatka k ceni oziroma tarifni postavki, ki jo na osnovi soglasja koncedenta določi distributer. Na ta način se lahko delno nadomesti regulacija donosa in lahko še naprej ohranja enotna regulacija stroškov izvajanja gospodarske javne službe za vse distributerje toplote, torej velike in manjše, ter hkrati omogoči distributerjem, da korigirajo ceno toplote. Končna cena toplote bo tako kljub regulaciji upravičenih stroškov skozi preračun izhodiščne cene možno v soglasju s koncedentom prilagoditi lokalnim potrebam in značilnostim energetske oskrbe tako z dodatkom za dvig cene kot znižanjem količine cene s subvencijo. Oboje bo transparentno prikazano tudi odjemalcu na računu. Zakon vzporedno z distribucijo toplote kot do sedaj ureja tudi distribucijo energetskih plinov iz lokalnih nepovezanih omrežij, saj je zaradi značilnosti distribucije sistem urejanja podoben. Hvala lepa.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 Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 36. seji 24. 2. 2022 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov. V dopolnilni obrazložitvi je v imenu predlagatelja državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo Aleš Mihelič izpostavil, da so nekatere določbe predloga zakona enake določbam v trenutno veljavnem Energetskem zakonu, nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom izboljšanja določb na osnovi izkušenj pri izvajanju zakona. Obstoječa zakonska ureditev je dopolnjena glede posameznih vsebin, za katere se je izkazalo, da so pomanjkljivo urejene ali potrebujejo nadgradnjo in prilagoditev glede na izkušnje in nove cilje na področju energetike. Poudaril je, da predlog zakona med drugim pokriva področje distribucije toplote in plinov iz distribucijskih sistemov, ki niso povezani s katerim od prenosnih sistemov, torej so lokalno izolirani distribucijski sistemi in zato predstavljajo naravni monopol tudi v primeru prodaje samega energenta. Predlagane določbe poskušajo ujeti ravnotežje med varovanjem odjemalca v odnosu do monopolnega dobavitelja in dovolj svobode pri oblikovanju poslovnega modela distributerja toplote za ekonomsko vzdržno in tehnično moderno distribucijo. Predlog zakona tako s spremenjenim kriterijem širi možnost izbire občine za tržno distribucijo kot obliko izvajanja distribucije toplote. Predlaga se izločitev distribucije pare iz regulacije cene, kot je to že v veljavi za daljinsko hlajenje, saj je odjemalcev na teh sistemih relativno malo in je pogajalska moč obeh strani izenačena. Poleg tega se predvideva dvig kriterijev za obvezno regulacijo cene toplote, pri čemer pa dopušča manjšim sistemom, da še naprej določajo ceno toplote v skladu z metodologijo in soglasjem Agencije za energijo in izhodiščno ceno. V kratki razpravi je bilo iz Poslanske skupine SAB poudarjeno, da je ob trenutnih razmerah enormnega povišanja cen energentov na svetovnem trgu in ob dodatnem zaostrovanju razmer zaradi geopolitične krize v vzhodni Evropi pomembno spoznanje, da moramo za cenovno konkurenčno energetsko oskrbo poskrbeti sami. Daljinski sistemi oskrbe s toploto so eden od načinov zagotavljanja lastne samooskrbe in energetske varnosti, zato je prav, da vsaj mesta pospešeno gradijo toplovodna in daljinska omrežja ter identificirajo in na njih priklapljajo vse proizvajalce toplote, na primer tudi tiste, ki bi lahko v omrežje oddajali toploto kot stranski produkt proizvodnega procesa. V zvezi z vsebino predloga zakona pa je bilo iz Poslanske skupine Levica izpostavljena sprememba kriterija, kdaj mora biti regulirana cena toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih sistemov, pri katerih distributerji izvajajo gospodarsko javno službo distribucije toplote. Po novem bo namreč cena regulirana za sisteme, na katere je priključenih več kot 500 gospodinjski odjemalcev. Do sedaj je namreč kriterij regulirane cene veljal za sistem, na katere je priključenih več kot 100 gospodinjskih odjemalcev, zato je bila izražena bojazen, da bi se lahko sprememba kriterija odrazila v deregulaciji trga in posledično višjih cenah za odjemalce. Po razpravi je odbor sprejel več amandmajev koalicijskih poslanskih skupin in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil Branislav Rajić. Izvolite. Hvala. Spoštovani! Pričujoči zakon je še eden v vrsti zakonov, ki se z izločitvijo področne ureditve odcepljajo iz preobsežnega Energetskega zakona. Že ob obravnavi vseh drugih enakovrednih in enakovrstnih predlogov smo v SAB razčlenitev pozdravili, saj je dejstvo, da je bil Energetski zakon zaradi svoje vsebinske obsežnosti in obravnave številnih področij slabo pregleden. Varna in zanesljiva oskrba z električno energijo je dolžnost vsake države in tudi v Sloveniji moramo za to poskrbeti sami. Ravno kriza, ki jo živimo, priča o tem, da so daljinski sistemi ogrevanja lahko eden od načinov zagotavljanja lastne samooskrbe in energetske varnosti. Prav je, da vsaj mesta pospešeno gradijo toplovodna daljinska omrežja in naj priklapljajo čim več uporabnikov. Prav tako morajo identificirati vse proizvajalce različne toplote, torej vse tiste, ki bi lahko odvečno toploto tudi kot ostanek ali stranki produkt proizvodnega procesa oddajali v omrežje. V mestih se ne sme nikoli več zgoditi, da daljinsko ogrevanje ne bo daleč najbolj ekonomsko ugoden, zanesljiv in varen način ogrevanja. To mora končno postati samoumevno. Videli smo, kaj se zgodi, ko pride do anomalij na trgu. Cene ogrevanja in gretje sanitarne vode lahko narastejo tudi za 300 odstotkov. Nedavni poziv Vlade, da Evropska unija prekine dobavo plina iz Rusije, pri tem pa ne ponudi nobenih alternativ, odpira številna vprašanja. Ne smemo pozabiti, da je primarni vir ogrevanja številnih sistemov oskrbe s toploto prav zemeljski plin. Ali naj poziv Vlade razumemo kot poziv, da se naj sprijaznimo, da nas bo zeblo? Primerjava z 10 vrstami rogljičkov je več kot povedna in skrb vzbujajoča. Pričakujemo, da bo na podlagi tega zakona pripravljen pravilnik o energetskih konceptih lokalnih skupnosti. Sedanja kriza je pokazala, da slednji niso dovolj dodelani in da gre v večini za generične produkte, ki na izzive tržnega gospodarstva ali na anomalije, ki se v tržnem gospodarstvu zgodijo, ne odgovarjajo. Če preletimo energetske koncepte občin na področju oskrbe z daljinsko toploto, redkokje zasledimo zahteve po diverzifikaciji virov ogrevanja. V stranki SAB zato želimo, da se zanašamo na domače vire, pri čemer izpostavljamo lesno biomaso in razvoj sintetičnih plinov, kot je vodik. Daljinsko ogrevanje tako ni zgolj izključno domena večjih mest, kot je denimo Maribor, ogrevajo se lahko tudi skupine blokov, kot je v manjših mestih: Slovenske Bistrica, Slovenske Konjice, Zreče, Rogaška Slatina in tako naprej. V stranki SAB smo trdno prepričani, da moramo za energetsko varnost, oskrbo in cenovno konkurenčno oskrbo poskrbeti sami. Tudi zato obljubljamo, da bomo po volitvah poskrbeli za ustanovitev tretjega energetskega stebra, ki bo predvsem promoviral izrabo obnovljivih virov energije. Podjetje s koncesijo za izgradnjo obnovljivih virov energije bo pospešilo izgradnjo proizvodnih objektov zelene energije. Tako bomo ostali energetsko samooskrbni, varni in neodvisni. V Poslanski skupini SAB menimo, da bo zakon pomembno prispeval k reševanju omenjenih vprašanj, zato ga bomo soglasno podprli. Hvala. PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Ivan Hršak. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar s sodelavcem, spoštovane kolegice in kolegi! Predlog zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov, ki ga danes obravnavamo po skrajšanem postopku, je še en iz niza zakonov, ki se prenaša iz veljavnega Energetskega zakona, za katerega se je izkazalo, da je zaradi njegove obsežnosti čedalje težje zagotavljati pravočasen prenos direktiv v slovenski pravni red, pa tudi sicer je tako obsežno materijo težko novelirati. Od sprejetja Energetskega zakonika so se v praksi pokazale določene pomanjkljivosti, spremenila pa se je tudi časovna komponenta, tako da predlog zakona med drugim zasleduje tudi nove cilje, ki so se vzpostavili v tem obdobju. Zadnje čase smo priča velikim in hitrim spremembam na področju energetike, žal predvsem negativnim. Že kar nekaj razprave smo namenili tako imenovani energetski revščini. Pokazalo se je, kako nujno je, da država zaščiti ranljive skupine prebivalstva ter se aktivno postavi v vlogo regulatorja. Učinkovitost zagotavljanja pravic končnih odjemalcev in varstvo pravic gospodinjskih odjemalcev je področje, ki smo mu dolžni nameniti še posebno pozornost. Besedilo danes obravnavanega predloga zakona temelji na dosedanji ureditvi oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini, hkrati pa v naš pravni red prenaša paket EU predpisov Čista energija za vse Evropejce. Predlog zakona pokriva tako področje distribucije toplote kot tudi lokalna plinska omrežja, ki imajo naravni monopol in niso povezana z javnim plinovodnim omrežjem v Sloveniji ter na njih ni možno izvajati javne gospodarske službe oskrbe s plinom. S spremenjenim kriterijem se širi možnost izbire občine za tržno distribucijo kot obliko izvajanja distribucije toplote. Predlaga se izločitev distribucije pare iz regulacije cene, kot je to že v veljavi za daljinsko hlajenje, saj je odjemalcev na teh sistemov relativno malo in je pogajalska moč obeh strani izenačena. Nadalje se predlaga dvig kriterija za obvezno regulacijo cene toplote, pri čemer pa dopušča manjšim sistemom, da še naprej določajo ceno toplote v skladu z metodologijo in soglasjem Agencije za energijo na izhodiščno ceno. Ostaja metoda regulacije cene toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja na osnovi pričakovanih stroškov in izhodiščne cene enaka kot doslej, uvaja pa se možnost dodatka k ceni, tarifni postavki, ki jo na osnovi soglasja občine določi distributer. Na ta način se ohranja enotna regulacija stroškov izvajanja gospodarske javne službe za vse distributerje toplote in obenem omogoči distributerjem fleksibilnost pri določanju tarif.

Hvala, spoštovani podpredsednik. Lep dober dan, spoštovani državni sekretarji, čeprav sem vas tudi v Krškem v ponedeljek pogrešal. Energetski zakon je preobsežen in predvsem nepregleden, zato se bo z zakonom izvzelo področje distribucije toplote in plinov iz distribucijskega sistema ter se urejalo kot samostojen zakon. Zakoni morajo biti jasni, pregledni in razumljivi za Slovence. Oskrba s toploto se nam zdi prava izbira za urbana oziroma mestna središča, kot je, recimo, naša prestolnica. Gre namreč za način ogrevanja stavb, kjer se toplota prenaša od večjega vira toplote k porabnikom, in sicer po cevnem omrežju. Energetika Ljubljana, recimo, z daljinskim ogrevanjem oskrbuje več kot 64 tisoč 500 uporabnikov, kar je več kot dobrodošlo. Ocenjujemo, da je daljinsko ogrevanje za Slovence udobno, prijazno do okolja, cenovno ugodno, zanesljivo in varno, hkrati pa omogoča enostavno vzdrževanje in prihranek prostora. Slovenski nacionalni stranki menimo, da je varna in zanesljiva oskrba za naše končne odjemalce odgovornost naše države in tudi lokalnih skupnosti. Vseprisotna energetska kriza, ki je slehernega Slovenca globoko udarila po žepu, je nedvomno pokazala številne anomalije oziroma ranljivost našega sistema. Skozi zakon se sledi načelu stroškovne učinkovitosti, načelu spodbujanja vključevanja obnovljenih virov v distribucijo toplote in plinov, načelu varstva potrošnikov in drugim načelom. Za naše državljane se nam zdi zelo pomembno četrto poglavje, ki določa obveznosti distributerja v javnem interesu. To v praksi pomeni, da morajo distributerji v javnem interesu zagotavljati varno in zanesljivo dolgoročno načrtovanje ter oskrbo s toploto in plini. Poudarjamo, da moramo poskrbeti tudi za nediskriminatorno obravnavo naših odjemalcev in ravno tako za nujno oskrbo gospodinjskih odjemalcev. Do slednjega so upravičeni gospodinjski odjemalci oziroma ranljivi državljani, ki si zaradi svojega premoženjskega stanja, nizkih dohodkov, socialnih in bivalnih razmer ne morejo zagotoviti drugega vira energije za ogrevanje. Takih gospodinjstev je po našem prepričanju, sploh v sedanjem času, kar precej. Res pa je tudi, da tisti posamezniki, družine, ki so še kako potrebni pomoči, se ne želijo izpostavljati in prositi zanjo, ker jim je to izpod časti. Veseli nas, da predlog zakona sledi zakonodajnemu svežnju Čista energija za vse Evropejce. V luči spodbujanja naših odjemalcev k učinkoviti rabi energije pričakujemo manj emisij toplogrednih plinov v Sloveniji, kar bo imelo pozitiven vpliv na podnebne spremembe. Za Slovence se bo pokazal blagodejen vpliv tudi na področju reševanja energetske revščine, kajti predlog zakona krepi socialne vidike z učinkovitim zagotavljanjem varstva ranljivih odjemalcev. Če vse skupaj strnem, predlog zakona prinaša številne prepotrebne rešitve, ki sledijo zadnjim ciljem in so v prvi vrsti dobre za dobrobit slovenskega naroda. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil Franci Kepa. Izvolite. FRANCI Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav sekretarjema, kolegice, kolegi! Predlagatelj navaja, da je obstoječa zakonska ureditev pomanjkljivo urejena in da potrebuje nadgradnjo in prilagoditev glede na izkušnje in nove cilje na področju energetike. Zakon pokriva področje distribucije toplote in plinov iz distribucijskih sistemov, ki niso povezani s katerim od prenosnih sistemov in zato predstavljajo naravni monopol tudi v primeru prodaje samega energenta. Zaradi obsežnosti Energetskega zakona-1 postaja materija, ki jo zakon ureja, čedalje bolj nepregledna, čedalje težje pa je zagotavljati tudi pravočasen prenos direktiv v slovenski pravni red. Iz tega razloga se zakonska ureditev energetike, ki je sedaj zajeta v enem zakonu, po vsebini deli na več samostojnih zakonov, ki bodo sledili strukturi pravnega urejanja teh vsebin v aktih sekundarne zakonodaje Evropske unije. Predlog zakona celovito ureja področje oskrbe s toploto s plini iz nepovezanih zaključenih distribucijskih sistemov in s tem izloča iz Energetskega zakona-1, četrti del Energetskega zakona-1, ki ureja toploto in druge energetske pline iz zaključenih distribucijskih sistemov. samostojno urediti področje distribucije toplote in plinov iz distribucijskih sistemov, ki niso povezani s prenosnim sistemom, določiti primerno ravnotežje med varovanjem odjemalca v odnosu do monopolnega dobavitelja in dovolj svobode pri oblikovanju poslovnega modela distributerja za ekonomsko vzdržno in tehnično moderno distribucijo iz sistemov, učinkovito zagotavljanje pravic končnih odjemalcev, varstvo pravic gospodinjskih odjemalcev, zagotoviti primerno organizacijo sistema distribucije toplote, zagotoviti učinkovito izvajanje nalog distributerjev in izvajanje gospodarskih javnih služb v javnem interesu, zagotavljanje primerne regulacije cen toplote za odjemalce in zagotavljanje zanesljive in učinkovite distribucije ter omogočanje povečevanja deležev obnovljivih virov v distribucijo toplote in plinov. Predlog zakona temelji na dosedanji ureditvi oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini iz Energetskega zakona-1 in zato večinoma tudi prenaša vsebinsko enake določbe.

Hvala, predsedujoči. Spoštovani državni sekretar, kolegice, kolegi! Področje oskrbe s toploto, ki ga sedaj samostojno ureja s Predlogom zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov, ki ga imamo poslanke in poslanci danes pred seboj, je trenutno urejena v EZ-1. Energetski zakon, EZ-1 še vedno ureja področje energetike in prenaša v slovenski pravni red obsežno zakonodajo Evropske unije s področja energetskega prava. Iz EZ-1, kateremu bi lahko dejali kar krovni zakon energetike, je bilo do sedaj s sprejemom Zakona o učinkoviti rabi energije izločeno področje energetske učinkovitosti, s sprejemom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov pa področje rabe obnovljivih virov energije. Predlagatelji med razloge za sprejem zapišejo, da zaradi obsežnosti EZ-1 ostaja materija, ki jo zakon ureja, čedalje bolj nepregledna, čedalje težje pa je zagotavljati tudi pravočasen prenos direktiv v slovenski pravni red. Iz navedenega razloga se zakonska ureditev energetike, ki je sedaj zajeta v enem zakonu, po vsebini deli na več samostojnih zakonov, ki bodo sledili strukturi pravnega urejanja teh vsebin v akciji sekundarne zakonodaje Evropske unije. Če dobro pomislimo, smo zaradi enakih razlogov sprejeli že dva samostojna zakona na področju energetike. Predlagatelji so zapisali, da je temeljni cilj zakonskega predloga samostojna ureditev področja distribucije toplote in plinov iz distribucijskih sistemov, ki niso povezani s prenosnim sistemom. Med cilje predloga spada tudi določitev primernega ravnotežja med varovanjem odjemalca v odnosu do monopolnega dobavitelja in dovolj svobode pri oblikovanju poslovnega modela distributerja za ekonomsko vzdržno in tehnično moderno distribucijo iz sistemov, ki niso neposredno ali posredno povezani s prenosnimi sistemi. Zakonski predlog pa prinaša tudi cilje in rešitve, ki bodo zagotovili učinkovito zagotavljanje pravic končnih odjemalcev, varstvo pravic gospodinjskih odjemalcev, zagotavljanje primerne organizacije sistema distribucije toplote. Zagotovilo se bo učinkovito izvajanje nalog distributerjev in izvajanje gospodarskih javnih služb v javnem interesu, primerne regulacije cen toplote za odjemalce in zagotavljanje zanesljive in učinkovite distribucije ter omogočilo povečevanje deleža obnovljivih virov v distribucijo toplote in plinov. V Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo vsakršne napore in aktivnosti, ki gredo v smeri, da se zakonodaja na različnih področjih uredi na način, da je le-ta pregledna in razumljiva. Tako kot v prejšnjih primerih, ko so se določena področja Energetskega zakona-1 samostojno uredila, tudi v tem primeru, ko se samostojno ureja področje oskrbe s toploto iz distribucijskih sistemov, rešitvam in ciljem ne bomo nasprotovali. Hvala lepa.

Še enkrat hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Predlog zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov temelji na dosedanji ureditvi oskrbe s toploto in drugimi energetskimi viri, zato večinoma prenaša vsebinsko enake določbe. Namen zakona je zagotoviti konkurenčno, dostopno in trajnostno usmerjeno oskrbo s toploto iz distribucijskih sistemov, ki niso povezani s prenosnimi sistemi, omogočiti razvoj učinkovitih in konkurenčnih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja skladno z usmeritvami iz nacionalnega podnebnega načrta, obenem pa zagotoviti učinkovite mehanizme regulacije cen toplote in varstvo odjemalcev. Dejavnost distribucije toplote in dejavnost distribucije plinov se lahko opravlja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba, kjer občina določi pogoje in način opravljanja gospodarske javne službe v skladu s predpisi, in kot tržna distribucija, kjer mora distributer predhodno pridobiti soglasje občine. Zakon določa regulirano oblikovanje cene le v primeru izvajanja gospodarske javne službe, ne pa v primeru izvajanja tržne distribucije. Zaradi pristojnosti občine pri načrtovanju energetskih sistemov na njenem območju in hkrati z namenom spodbujanja malih distribucijskih sistemov je v zakonu nekoliko dvignjen kriterij za možnost odločitve občine za izvajanje tržne distribucije, in sicer na 500 gospodinjskih odjemalcev. Zakon tudi določa, da mora distributer zagotoviti merjenje porabe toplote na odjemnem mestu v skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije za vse prevzemne točke v distribucijski sistem. Predlog zakona podrobneje določa regulacijo in metodologijo za oblikovanje cene toplote, upravičene stroške distributerja, postopek za pridobitev soglasja agencije, pravila ločenih računovodskih evidenc in način obračunavanja dobavljene energije. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati smo prepričani, da bosta večja prožnosti pri gradnji novih sistemov daljinskega ogrevanja in spodbujanje odjemalcev k učinkoviti rabi energije doprinesla k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Večja prožnost pri gradnji novih manjših sistemov daljinskega ogrevanja bi lahko tudi pospešila vlaganje v izgradnjo omenjenih naprav. Predlog zakona pa vsekakor bolj učinkovito zagotavlja varstvo ranljivih odjemalcev, zato bomo poslanci Nove Slovenije – krščanskih demokratov zakon podprli. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili čez pol ure v okviru glasovanj.

TANKO: Kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrsten redu 3., 6., 10., 11., 12., 17., 19., 20.,

Prehajamo na glasovanje o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu v okviru nujnega postopka. amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu v okviru skrajšanega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

(Za je glasovalo 45.) (Proti 2.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. V zvezi s to točko dnevnega reda Vlada predlaga zboru, da na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: Zakonodajno-pravna služba pripravi uradno prečiščeno besedilo Zakona o voznikih. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom, skrajšani postopek. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker tudi amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacijv okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih

Prosim za pozornost! Nadaljujemo s prekinjeno20. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. / nemir v dvorani/

Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Prehajamo na prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je na drugo obravnavo Predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu v okviru skrajšanega postopka. Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda amandmajev z dne 14. marca 2022. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SD k 1. členu pod številko 1. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k k 1. členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postane navedeni amandma brezpredmeten. Če pa bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine Levica k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Glasujemo.

Ker amandma Poslanske skupine SD k 1. členu pod številko 1 ni bil sprejet, je postal amandma istega predlagatelja k 1.a členu brezpredmeten. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandmaji niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo. glasovalo 45.) (Proti 15.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 15. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu v okviru skrajšanega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Prehajamo na16. točko dnevnega reda, to je na drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. marca 2022. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k 10. členu. Glasujemo.

glasovalo 33.) (Proti 42.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandmaja k dopolnjenemu predlogu zakona nista bila sprejeta, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo z 22. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga Zakona o varstvu okolja v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. marca 2022. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k 18. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 22. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 264. členu. Glasujemo.

glasovalo 40.) (Proti 2.) Amandma je sprejet. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine nepovezanih poslancev k 59. členu pod številko 2. Obrazložitev glasu. V imenu poslanske? Janja Sluga, izvolite, imate besedo. JANJA SLUGA (PS NP): Hvala lepa. Nepovezani poslanci smo že k obravnavi tega zakona na matičnem delovnem telesu pripravili in vložili amandmaje, ki se nanašajo na sanacijo v preteklosti onesnaženih območij po Sloveniji. Takrat seveda za amandmaje odbora celotno podpoglavje, ki pa jih je seveda koalicija po stari dobri navadi zavrnila. zavrnila. Opozorila bi, da je že ob obravnavi zakona o sanaciji Celjske kotline celotna koalicija kot tudi je minister odgovarjal na vse očitke z odgovorom, da bo ta zakon o varstvu okolja, ki ga imamo danes na mizah, rešil celotno problematiko sanacije v preteklosti onesnaženih območij. Temu seveda ni tako. Šlo je enostavno za zavajanje, zato smo nepovezani poslanci celotno problematiko sanacije v preteklosti onesnaženih območij zaokrožili v takrat 16 členov. Ker je koalicija to na matičnem odboru zavrnila, pa smo sedaj pripravili amandma k 59. členu v 13. novih odstavkih, ki po naši oceni zajema vse tisto, kar je najbolj nujno, zato da ustvarimo predpogoj, da se na tem področju dejansko začne ukrepati. Država je tista, ki bi morala z odlokom razglasiti določena območja v Sloveniji za degradirana. To bi morala storiti že zdavnaj, pa tega ni storila. Naši amandmaji pravijo, da to mora storiti. S tem je izpolnjen zakonski predpogoj, ustvarjena zadostna obvezujoča pravna podlaga, da bi se na tem področju začelo dogajati tisto, kar bi se moralo dogajati že dobrih 25 let. Za območje Celjske kotline je namreč že toliko časa javno znano, kako nevarni materiali so se odlagali v Celjski kotlini, kako so nevarni za zdravje. Država pa razen pod prisilo, torej za Bukovžlak, za sanacijo vrtcev kot posledice moje prve vložitve zakona, do danes sama od sebe ni naredila nič.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 84. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 119. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 260. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k 183. členu pod številko 2. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k 183. členu pod številko 2. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 224. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 243. členu. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 307. členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postane navedeni amandma brezpredmeten. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 262. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 262. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 262. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 264. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin LMŠ, SD in nepovezanih poslancev k 274. členu. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajema istega predlagatelja k 275. in 312. členu. Če ta amandma je bo sprejet, postaneta navedena amandmaja brezpredmetna. Glasujemo.

Ker amandma poslanskih skupin LMŠ, SD in nepovezanih poslancev k 274. členu ni bil sprejet, sta postala amandmaja istega predlagatelja k 275. členu pod številko 1 in 312. členu brezpredmetna. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 75. členu pod številko 2. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 277. členu. Glasujemo.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.

Hvala lepa, predsedujoči. Samo ena opomba tistim, ki bodo pripisovali zakon oziroma ki so pisali, v slovenskem jeziku se evro piše e-v-r-o, ne pa e-u-r-o. Samo toliko. Se bo to upoštevalo verjetno pri redakciji. Zakona. Ker so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga zakona in ker je predlagatelj predloga zakona v uvodni obrazložitvi predlagal, da zbor na podlagi prvega odstavka 138. člena Poslovnika še na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

Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaje k 22., 24., 25., 59., 84., 106., 112., 113., 119., 126., 130.,

302., 307. in 312. členu dopolnjenega predloga zakona. Na podlagi tretjega odstavka 138. člena Poslovnika sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tem členom vložiti amandmaje. Vidim, da ne. Ugotavljam, da k predlogu za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na seji matičnega delovnega telesa oziroma Državnem zbora v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave predloga zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave predloga zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo. Navzočih

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave predloga zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Predlog zakona je kot matično delo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave predloga zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave predloga zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Matično delovno telo v okviru druge obravnave predloga zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za imenovanje Magde Teppey na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predsedniku Sodnega sveta Vladimirju Horvatu. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane gospe poslanke, gospodje poslanci! Sodni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije v imenovanje gospo Magdo Teppey, višjo sodnico na Višjem sodišču v Ljubljani, na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Potrebo po razpisu tega sodniškega mesta je narekovala upokojitev enega vrhovnega sodnika, predvsem ta, in pa siceršnja potreba po popolnitvi gospodarskega senata Vrhovnega sodišča. Moram poudariti, da so trenutno od specialistov v petčlanskem senatu, torej gospodarskem senatu tega sodišča, zgolj trije specialisti, ki delajo v polnem obsegu in je zato treba ta gospodarski senat Vrhovnega sodišča čimprej popolniti. Prvenstveno gre tudi v tem primeru za odločanje v zadevah gospodarskega pravnega področja. Sodni svet je opravil vse tri faze kandidacijskega postopka, izmed vseh prijavljenih kandidatov oziroma pa je kot najprimernejšo izbral kandidatko Magdo Teppey, ki je svojo poklicno pot začela v gospodarstvu, nato pa sodniško funkcijo nastopila leta 1998 kot okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Razporejena je bila na oddelek za gospodarsko sodstvo in oddelek za gospodarske prestopke. Na mesto višje sodnice na Višjem sodišču v Ljubljani je bila imenovana leta 2008, kjer ves čas dela na gospodarskem oddelku. Kvaliteto njenega dela potrjuje tudi zadnja pravnomočna ocena sodniške službe, s katero je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje. Njene delovne sposobnosti so zelo dobre, enako je ocenjeno njeno strokovno znanje. Sodne odločbe so prepričljivo obrazložene ter napisane v lepem slovenskem jeziku. Izkušnje, ki jih je pridobila v dolgoletni sodniški karieri, ji omogočajo suvereno odločanje. Ob vsemu izkazanemu znanju se redno dodatno izobražuje doma in v tujini, osebnostno je prijazna in nekonfliktna, vedno pripravljena pomagati pri reševanju strokovnih vprašanj. Poleg samega sodniškega dela, dovolite, da izpostavim tudi nekaj njenih izvensodnih dejavnosti, ki pa so seveda prepletene in povezane tudi z opravljanjem sodniške službe. Tako izpostavljam sodelovanje v projektih: analize slovenske sodne prakse s področja intelektualne lastnine, Urada za intelektualno lastnino in Urada Evropske unije za intelektualno lastnino. Njeno članstvo v delovni skupini tudi tu, v Državnem zboru, za pripravo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, njeno članstvo v različnih komisijah za opravljanje strokovnih izpitov, mediatorstvo, razsojanje na listi Častnega razsodišča Gospodarske zbornice Slovenije, predavanja na posvetih in seminarjih v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje in drugih organizatorjev ter aktivno udeleževanje sodniških forumov in konferenc s področja intelektualne lastnine pri Evropski patentni organizaciji in Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino. ji pri tem sodelovanju na vrhunski mednarodni ravni pomaga njeno dobro poznavanje več tujih jezikov: italijanskega, angleškega, francoskega in hrvaškega. Dolgoletne izkušnje s sojenjem na področju gospodarskih sporov so seveda tisti dejavnik, ki so dali prednost izbrani kandidatki. Posebej še enkrat poudarjam, da jo odlikuje poznavanje zahtevnega področja prava intelektualne lastnine. Takšnega strokovnjaka na Vrhovnem sodišču trenutno nimamo in ga tudi zelo zelo potrebujemo. Je članica Razširjenega pritožbenega senata Evropskega patentnega urada. Njeno sodniško delo kljub temu izstopa tako glede storilnosti kot tudi po kakovosti. Na razgovoru na Sodnem svetu so bili njeni odgovori suvereni, prepričljivi, poglobljeni in strokovno argumentirani. Njen nastop je bil profesionalen, podajala je jasne odgovore ter zavzela trdna stališča glede strokovnih vprašanj in zapletenih pravnih dilem. Vse navedeno so pomembne kvalitete sodnika, ki bi v reševanje prevzel strokovno najtežja in večplastno zapletena pravna vprašanja, ki se obravnavajo na Vrhovnem sodišču. Zato jo Sodni svet kot najprimernejšo predlaga v imenovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje Magda Teppey. Mandatno-volilna komisija Državnemu zboru predlaga, da predloga sklepa ne sprejme.

Kdor je prisluhnil obrazložitvi, je lahko videl, da gre za izjemno strokovnjakinjo, gospodarsko sodnico od leta 1998, strokovnjakinjo za intelektualno lastnino in profil sodnika, ki ga na Vrhovnem sodišču ni in ga izjemno potrebujejo. Zato si lahko zamislite moj šok, ko je na Mandatno-volilni komisiji po tako izpeljanem postopku, po vseh teh pogojih, ki jih je sodnica morala izpolnjevati, koalicijska večina ali pa, bom rekla, SDS, ker za druge ne vem, brez obrazložitve zavrnila imenovanje te sodnice. Brez obrazložitve! V preteklosti smo imeli obrazložitve, iz katerih smo se lahko naučili, da določenih vrhovnih sodnikov niso podprli samo zato, ker so v enem od številnih stotih Kanglerjevih postopkov, ena sodnica, reva, v senatu, ki je glasoval o izločitvi sodnika, odločala. Ta greh jo je preprečil v njenem kariernem napredovanju, da bi postala vrhovna sodnica. Kaj je naredila sodnica Teppey, ki je vso gospodarsko kariero, vso sodniško kariero delala na gospodarskem področju? Torej ni sodila o kazenskih zadevah, ni mogla soditi na Kanglerju, ne Janši, ne ne vem komu – kaj se jim je zamerila, da je ne podprejo, ne bomo nikoli vedeli. Poslanci so me podučevali, da je seveda njihova pravica, da obrazložijo, ali nekoga bodo podprli ali ne, kar verjetno drži, ko pa nekdo, tako kvalificiran kot je Sodni svet, da en tako obrazložen predlog, ga še dodatno podkrepi podkrepi ‒za vrhovnega sodnika, ne za nekega okrajnega sodnika –, se mi pa zdi, da si tak sodnik vsaj zasluži, da izve, zakaj ne bo imenovan. Tako vas pozivam vse, da se držite strokovnih kriterijev, da ste korektni do ljudi, ki niso nič naredili narobe, in da sodnico podprete, kot je to predlagal tisti, ki v naši državi predlaga imenovanja sodnikov. Hvala. Hvala lepa. Preden dam besedo naprej, bi prosil za mir v dvorani. Drugič, pa bi lepo prosil, da obrazložite glas poslanske skupine, ne da imate razpravo.

Najlepša hvala, podpredsednik. To stvar, ki se je zgodila na Mandatno-volilni komisiji, ko je pač večina poslancev komisije odrekla podporo kandidatki, ki jo predlaga Sodni svet, bi lahko z neko anekdoto prikazali s tem, kar se dogaja v Rusiji. Dve leti nazaj je predsednik Putin predlagal zakonodajnim organom spremembo ustave, po kateri bi lahko sam ne samo nastavljal, to je bilo že prej tako določeno, ampak tudi odstavljal sodnike. Mislim, da ta trenutna koalicija oziroma predvsem SDS na tak način razume pravosodje oziroma neodvisnost sodne veje oblasti. Skozi glasove v Državnem zboru lahko določajo, kdo bo imenovan za sodnika, in to je seveda nesprejemljivo. Ta situacija na Mandatno-volilni komisiji je še en od razlogov, zakaj je potrebno to spremeniti, dejansko osvoboditi sodno vejo oblasti in Sodni svet bi moral biti tisti, ki ima izključno pristojnost imenovanja sodnikov. To, da zaradi nekih kapric oziroma nekih preteklih zamer določena večina v Državnem zboru odreče podporo kandidatu ali kandidatki Sodnega sveta, je pač politično obračunavanje s sodstvom in je seveda nesprejemljivo. V Levici bomo kandidatko soglasno podprli. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Lahko preidemo na glasovanje? Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za imenovanje mag. Aleksandre Hočevar Vinski na sodno mesto sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predsedniku Sodnega sveta Vladimirju Horvatu. Izvolite.

HORVAT: … na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Gre za delovno-socialno področje, torej če bo imenovana, bo sodnica delala na Delovnem in socialnem oddelku. Tudi tu je bil razpis potreben zaradi upokojitve, že izvršene upokojitve enega sodnika. Tudi tu imamo trenutno na Vrhovnem sodišču le tri specialiste na tako občutljivem področju, kot je delovno in socialno področje. Kandidatka, ki jo je Sodni svet izbral, se je zaposlila na Višjem sodišču v Ljubljani kot strokovna sodelavka na Delovnem in socialnem sodišču, nato pa leta 2005 na Višjem delovnem in socialnem sodišču. Sodniško funkcijo je nastopila leta 2007 na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, leta 2015 pa je bila imenovana na mesto višje sodnice na Višjem delovnem in socialnem sodišču. Ves čas deluje na Oddelku za individualne in kolektivne delovne spore. Sodnica je tako že 14 let, 29 let pa skupaj deluje v sodnem sistemu. Tudi tu iz zadnje ocene sodniške službe izhaja, da kandidatka izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje. Je odgovorna in zanesljiva sodnica, pri svojem delu je nepristranska in s tem varuje ugled sodstva. Do sodelavcev in sodnega osebja ima korekten odnos. Aktivna je tudi kot izpraševalka na različnih pravniških državnih izpitih in tudi, kar bi rad še posebej poudaril, kot članica Izpitne komisije za preizkusni izpit za odvetnike iz drugih držav. Sodelovala je pri oblikovanju Vodnika po posebnostih v delovnih in socialnih sporih, ki je bil izdan v oktobru 2018. V Delovni skupini za implementacijo novele Zakona o pravdnem postopku in Zakona o nepravdnem postopku, ki sta bila sprejeta v tem državnem zboru, je sodelovala kot predstavnica delovnega in socialnega sodstva. Njene sodne odločbe so jedrnate, z jasnimi in trdno oblikovanimi stališči, pozitivno odstopa od povprečja primerljivih sodnikov. Tudi tu je Sodni svet z njo opravil razgovor. Opravila ga je odlično. Njeni odgovori so odražali poglobljeno strokovno znanje, zmožnost hitrega razmišljanja ter poznavanja aktualne sodne prakse in problematike na področju, na katerem bo delovala, če bo imenovana. Njeno izražanje je bilo spoštljivo, ves čas izjemno strokovno, podkrepljeno z inovativnostjo in kreativnostjo pri izražanju misli. Osebni nastop kandidatke je bil umirjen, suveren in prepričljiv – na nivoju, ki se pričakuje od kandidata za vrhovnega sodnika. Izkazala je potrebno splošno širino in sposobnost empatije, ki je zelo pomembna na tem sodnem področju, pri čemer je prišel do izraza tudi njen čut za pravičnost. Zato jo Sodni svet predlaga v imenovanje za razpisano mesto. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje mag. Aleksandra Hočevar Vinski. Glasujemo.

glasovalo 74.)(Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Novem mestu. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev mag. Tanje Tušek v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Novem mestu. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predsedniku Sodnega sveta Vladimirju Horvatu. Izvolite. HORVAT: Sodni svet predlaga v izvolitev mag. Tanjo Tušek na mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Novem mestu. mestu. Tu je bil razpis potreben zaradi premestitve sodnice z okrajnega na okrožno sodišče v Novem mestu in je bilo zato nujno treba zapolniti prosto sodniško mesto okrajnega sodnika na tem sodišču. Povečan pripad zadev ‒ še posebej bi tu rad poudaril, kar bo sledilo tudi pri naslednjih predlogih ‒, je prineslo to postcovidno obdobje, ko je zelo zelo naraslo število nerešenih zadev. In tudi tu zaradi povečanega pripada zadev tega ni mogoče reševati z nadpovprečno storilnostjo sodnikov na zapolnjenih sodniških mestih, še zlasti ne na daljši rok. Mag. Tanja Tušek se je odlikovala, to ste lahko prebrali iz gradiva, z nadpovprečnimi ocenami tako pri diplomi in tudi pri pravniškem državnem izpitu. Po njem se je istega leta zaposlila kot strokovna sodelavka na Okrožnem sodišču v Novem mestu, kjer je razporejena na Pravdno gospodarski in Družinski oddelek. Poleg tega, da se je zelo usposobila za opravljanje sodniške službe, je od januarja 2020 dalje tudi vodja vpisničarjev, samostojnih sodniških pomočnikov in strokovnih sodelavcev na Pravdno gospodarskem in Družinskem oddelku. Zaradi njenega zanimanja, in to bi še posebej poudaril, za evropsko pravo in znanja tujih jezikov pa je tudi kontaktna točka pri Evropski pravosodni mreži za Okrožno sodišče v Novem mestu. Kandidatka je pridobila dolgoletne in bogate delovne izkušnje ter široko strokovno znanje na vseh področjih civilnega in gospodarskega prava, kar potrjujejo vsakoletne odlične ocene njenega dela. Poleg tega je pridobila tudi znanstveni naziv magistrice prava, objavlja tudi prispevke in v okviru nalog na omenjenem vodstvenem mestu pa kandidatka uspešno predaja znanje tudi novim sodelavcem v obliki izvajanja usposabljanj na delovnem mestu in usklajevanju praks znotraj oddelka. Še posebej pomembno za vsakega sodnika je, da pri svojem delu izkazuje poštenost, pravičnost, nepristranskost in strokovni pogum. Vse to krasi tudi predlagano kandidatko. Kandidatka je pozitivno odstopala tudi pri razgovoru s člani Sodnega sveta ter pokazala strokovno pravilen, suveren, premišljen in umirjen pristop k reševanju pravnih problemov. svojim zelo dobrim poznavanjem civilnega pravnega področja, dobro sposobnostjo analitičnega razmišljanja, seznanjenostjo s sodno prakso ter jasnim, natančnim izražanjem je prepričala tudi nas, članice in člane Sodnega sveta, ki smo soglasno zaključi, da je ona najprimernejša kandidatka in jo zato predlagamo v izvolitev na

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Novem mestu izvoli mag. Tanja Tušek. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Črnomlju. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Mateje Mihalič v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Črnomlju. na Okrajnem sodišču v Črnomlju. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predsedniku Sodnega sveta Vladimirju Horvatu. Izvolite. Hvala lepa ponovno za besedo. Sodni svet predlaga Državnemu zboru v izvolitev v sodniško funkcijo gospo Matejo Mihalič na mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Črnomlju. Tudi tukaj v zadnjem času zelo pogost razlog za razpis novega sodniškega mesta izpolnitev pogojev za upokojitev enega sodnika, do upokojitve pa bo prišlo v kratkem času. Razen tega na tem sodišču delajo samo štiri sodniki, ki rešujejo tudi vse prekrškovne zadeve Okrajnega sodišča v Trebnjem. Ob tem bi rad poudaril zgolj v informacijo, da prekrškovno področje postaja zelo zahtevno, kompleksno, široko in da prekrškovnih sodnikov v sodnem sistemu v zadnjem času precej primanjkuje. Mateja Mihalič se je zaposlila kot strokovna sodelavka na Okrožnem sodišču v Novem mestu. Najprej je bila razporejena na Izvršilni oddelek Okrajnega sodišča v Novem mestu, kjer je opravljala v okviru zakona tista procesna dejanja, ki ji dajejo dobro podlago tudi za opravljanje sodniške službe. Od januarja 2019 do konca maja 2021 je bila razporejena na Pravno gospodarski in Družinski oddelek Okrožnega sodišča v Novem mestu. Od junija 2021 pa je zaposlena na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani v zunanjemu oddelku v Novem mestu, kjer izdeluje osnutke odločb, odloča o predlogih za izdajo sklepov o začasnih odredbah in ugovorih zoper slednje ter o različnih procesnih vprašanjih. Pridobila si je širok obseg strokovnega znanja in izkušenj s praktično vseh področij sodnega dela na civilnem področju. Vseskozi je ocenjena odlično, je organizirana, samostojna in natančna. Njeni pisni izdelki so izredno kvalitetni, napisani v lepem jeziku, strokovni, jedrnati in prepričljivi. Vse to izkazuje tudi posledično seveda njen odličen pritožbeni rezultat. Seveda ne gre mimo pozitivnih osebnostnih lastnosti in socialnih veščin. Pri svojem delu je kandidatka odgovorna, zanesljiva, preudarna in predana, v komunikaciji s sodelavki in s strankami pa jasna, razumljiva in spoštljiva, z vsemi zaposlenimi je v zelo dobrih odnosih ter zaradi svoje prijetne narave in pozitivne naravnanosti priljubljena in spoštovana. Tudi na razgovoru s člani Sodnega sveta se je vse to potrdilo, znala je hitro prepoznati bistvena pravna in dejanska vprašanja, sprejeti pravilne pravne odločitve in jih ustrezno argumentirati. Na vprašanja je odgovarjala jedrnato in natančno ter izkazala za sodnika potrebno širino v smislu splošne in pravne razgledanosti, strokovnosti in suverenosti. Tudi v tem primeru je Sodni svet natančno preveril vse te lastnosti, ki so potrebne za uspešno opravljanje sodniške službe, in jo je zato predlagal v izvolitev na razpisano sodniško mesto. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Črnomlju izvoli Mateja Mihalič. Začenjamo z glasovanjem.

glasovalo 75.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču na Jesenicah. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Irene Žnidarčič v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču na Jesenicah. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predsedniku Sodnega sveta Vladimirju Horvatu. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Gospo Ireno Žnidarčič predlaga Sodni svet v izvolitev v sodniško funkcijo na mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču na Jesenicah. Tudi tu se sodišče, kot sem že prej omenil, sooča s problematiko obvladovanja pripada na področju prekrškovnih zadev. Da bi se v prihodnosti na tem sodišču zagotovilo nemoteno reševanje prekrškovnih zadev, je treba tudi tu problematiko reševati z novimi sodniki. Sodni svet je gospo Ireno Žnidarčič, ki je najprej posvetila svoje delo notariatu, nato pa nadaljevala svojo kariero v sodstvu in se zaposlila kot strokovna sodelavka na Okrajnem sodišču na Jesenicah, ocenil kot najbolj primerno kandidatko od prijavljenih in na razgovor povabljenih kandidatov in kandidatk. Treba je posebej poudariti, da kandidatka v okviru opravljanja nalog strokovne sodelavke prav tako že samostojno vodi naroke v izvršilnih in zapuščinskih zadevah, kar je vsekakor vselej dobra popotnica za začetek opravljanja sodniške službe. Seveda tudi tu opravlja samo tista procesna dejanja, ki jim strokovnim sodelavcem dovoljuje zakon. Njeno dosedanje delo na Okrajnem sodišču na Jesenicah je deležno samih pohval. Ima široko strokovno znanje in delavnost. Iz njega izhaja, da se je kandidatka izkazala s prizadevnostjo in natančnostjo in dobro organiziranostjo. Posebej se je izpostavila njena dobra sposobnost reševanja pravnih vprašanj, saj so bila pravna sredstva zoper odločbe, pri katerih je izdelala osnutke, zavrnjena. Njeni pisni izdelki izkazujejo sposobnost dobrega pisnega izražanja in analitičnega razmišljanja. Izkazala se je kot nepogrešljiva sodelavka in jo štejejo njeni sodelavci kot zelo primerno kandidatko za prosto sodniško mesto. Tudi na razgovoru s članicami in člani Sodnega sveta se je odlično izkazala, bogato strokovno znanje je izkazala z jasnimi in konciznimi odgovori, hkrati pa je z njimi izkazala tudi široko splošno razgledanost. Na vprašanja je odgovarjala umirjeno, jasno in preudarno ter rešitve podkrepila tudi z relevantno sodno prakso in znanjem, ki ga je pridobila tudi pri reševanju primerov v okviru notariata in seveda v zadnjih letih na sodišču, zato jo Sodni svet predlaga kot najprimernejšo na razpisano sodniško mesto. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Trbovljah izvoli Sabina Kastelic Peršin. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Novem mestu. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev mag. Tanje Tušek sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Novem mestu. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predsedniku Sodnega sveta Vladimirju Horvatu. Izvolite. Hvala lepa za besedo tudi pri tem današnjem zadnjem predlogu. Sodni svet v izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajno sodišče v Trbovljah Državnemu zboru predlaga gospo Sabino Kastelic Peršin. Tu je bil razpis potreben, kot piše v predlogu oziroma utemeljen z razpoložljivimi podatki in kazalniki poslovanja Okrajnega sodišča v Trbovljah v letu 2020. To pomeni seveda v bolj razumljivem jeziku, zaradi nastalih zaostankov, zaradi postcovidnega obdobja, kar sem omenil že prej. Gospa Sabina Kastelic Peršin od leta 2013 dalje nabira delovne izkušnje na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kjer se rešujejo najzahtevnejša pravna vprašanja na najvišji stopnji sodne presoje. Kvaliteta njenega dela je potrjena tudi z napredovanjem v naziv pravosodne svetnice, pri čemer je njeno osrednje delo po vsebini enako delu sodnika poročevalca. Poročila so skrbno podprta z izsledki pravne literature in sodne prakse, so natančna in odgovorna. Je tudi strokovna sogovornica, ki brani predlagana stališča, a hkrati prisluhne nasprotnim argumentom, kar je vselej zelo dobrodošlo tudi pri sodniškem odločanju. Tak dialog se prav zato lahko kvalitetno odrazi v končnih odločbah. V komuniciranju je spoštljiva, v strokovnih razmišljanjih pa odločna in samoiniciativna. Zaradi vseh opisanih lastnosti je osebnostno in strokovno usposobljena za sodniško delo. Tudi pri razgovoru na Sodnem svetu se je prepričljivo predstavila, njen nastop je bil umirjen in suveren. Izkazala je, da je njeno poznavanje civilnega prava na visoki strokovni ravni, saj je na vprašanja odgovarjala pravilno, s subsumiranjem relevantnih okoliščin konkretnega primera pod relevantno abstraktno premiso, pri čemer je svoje razmišljanje podkrepila s poznavanjem aktualne sodne prakse in s tem potrdila, da gre za zrelo in izkušeno pravno strokovnjakinjo. Zato jo Sodni svet predlaga na razpisano sodniško mesto. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Trbovljah izvoli Sabina Kastelic Peršin. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo, ki jim mandat začne teči 28. aprila 2022. Glasujemo.

je glasovalo 42.) (Proti 35.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo naprekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade in ministrov z dne 15. marca 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade Janeza Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z akutnimi izzivi, s katerimi se sooča Republika Slovenija. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje Janje Sluga v zvezi z ukrepi za blažitev draginje.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi s sklenitvijo izvedbenih aktov za nakup vozil boxer. Glasujemo.

(Za je glasovalo 28.) (Proti 41.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje Sama Bevka v zvezi s sanacijo rudarske škode in degradiranega okolja v mestu Idrija ter ureditvijo odlagališča za odpadke, obremenjene z živim srebrom. Glasujemo.

(Za je glasovalo 35.) (Proti 40.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje Marka Bandellija zvezi z visokimi cenami pogonskih goriv. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za javno upravo Boštjana Koritnika in ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z volilno kampanjo. Glasujemo.

Prosim še malo miru! Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z obsegom in časovnico izgradnje doma starejših in varovanih stanovanj ter predvidenega izvajanja storitev na območju nekdanje vojašnice v Škofji Loki. Glasujemo.

je glasovalo 29.) (Proti 40.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Vojka Starovića v zvezi z vavčerji za pripravo na partnerski odnos in zakonsko zvezo. /nemir v dvorani/ Prosim še za malo miru.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na poslansko vprašanje Nataše Sukič v zvezi s političnimi pritiski in vmešavanjem v preiskovalne postopke Nacionalnega preiskovalnega urada. Glasujemo.

(Za je glasovalo 35.)(Proti 40.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje Primoža Siterja v zvezi s prestrukturiranjem regije, kot jo navaja Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje mag. Branislava Rajića v zvezi s izkoristkom sredstev Eko sklada za priključitev sončnih elektrarn. Glasujemo.

(Za je glasovalo 32.)(Proti 40.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi s postopki pridobivanja statusa mednarodne zaščite za begunce. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje mag. Branislava Rajića v zvezi z vrnitvijo koncesije ene od ortodontk v podravski regiji. Glasujemo.

je glasovalo 33.)(Proti 40.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za obrambo mag. Mateja Tonina in ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z Letališčem Edvarda Rusjana. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z načrtovanim odstrelom rjavega medveda v letu 2022. Glasujemo.

glasovalo 30.) (Proti 41.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 30. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. Lep popoldan in srečno pot domov!